Hvala za besedo. V Novi Sloveniji smo vedno sledili napredku, pogledu naprej, razbremenitvi ljudi in seveda tudi poenostavitvi postopkov. Vesela sem, da smo ravno krščanski demokrati prevzeli službo Vlade za digitalizacijo in dobili prvega ministra za digitalizacijo Marka Borisa Andrijaniča. da imamo ministra, ki se ukvarja izključno z digitalizacijo, tehnologijo in seveda s poenostavitvijo postopkov, je velik korak k razvitim državam. Uspehi po dobrega pol leta delovanja našega ministra se že vidijo, saj Slovenija napreduje na lestvicah s stopnjo digitalne pismenosti. En korak naprej je tudi Zakon o elektronskih komunikacijah, o katerem se danes pogovarjamo. Člani Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij v Združenju za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so od vsega začetka aktivno sodelovali in podajali argumentirane predloge in pripombe. Ugotovili so, da so potrebne še nekatere minimalne spremembe besedila zakona, ki bodo pripomogle k zasledovanju ciljev Slovenije pri prehodu v digitalno družbo. Spremembe se nanašajo predvsem na odpravo pravne negotovosti in harmonizacijo z evropskim pravom, drugače pa je bila večina njihovih predlogov že prej upoštevana. Temeljni cilji priprave predloga zakona je prenos direktive Evropske unije v nacionalni pravni red, s katero Slovenija že zamuja. Predlog zakona ima hkrati tudi cilj ojačati varnost, zlasti javnih komunikacijskih omrežij in storitev, ključno zaradi povečanih tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G, še posebej pri zagotavljanju navedenega subjekta, ki z vidika države in družbe zagotavljajo tako imenovane kritične storitve, kar ima pomen tudi za nacionalno varnost. Namen tega zakona je tudi zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij, učinkovite uporabe radiofrekvenčnega spektra in elementov oštevilčenja, univerzalne storitve in varstvo pravic uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami, ter pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storite kot tudi okrepljenih pravil glede zagotavljanja varnosti omrežij in storitev, vključno v luči obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo nove tehnologije. Na tem mestu naj samo spomnim, da je prav krščanski demokrat Lojze Peterle zaslužen, da se je v Evropski uniji sprejelo, da v državah članicah ni več roaminga, in da se lahko vsi ljudje znotraj Evropske unije kličemo po tarifi, ki velja v vsaki državni članici. Živimo v dinamičnem okolju, ki se ves čas spreminja, zato naša varnost ni samoumevna. Sodobne grožnje ne poznajo nacionalnih meja. Če smo še pred nekaj desetletji varnost države povezovali le z vojnami, s konflikti, notranjo varnost pa s terorizmom in drugimi asimetričnimi grožnjami, se je to vse bistveno spremenilo. Vojne, nestabilnosti v naši soseski, strateški soseščini in mednarodnemu okolju so postale hibridne in vplivajo na varnost pri nas. Terorizem, kibernetski napadi, množične nezakonite migracije. Verjamemo, da je izvire nestabilnosti in groženj najbolje reševati pri njihovem izviru, saj je to najbolj učinkovito. Zato bo Slovenija še naprej zagotavljala in ohranjala mir v svetu s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah pod okriljem OZN, Nata in Evropske unije. Na področju digitalizacije in elektronske komunikacije bi se v Sloveniji še veliko dalo narediti in sprejem tega zakona je en korak bližje

Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister s sodelavci, drage kolegice in kolegi! Seveda gre za izjemno kompleksno vsebino, ki je, povsem normalno, tudi terjala veliko časa za usklajevanje z vsemi deležniki, in verjamem, če bomo zakon, kot rečemo, spustili v drugo branje, da bodo tudi priložnosti, da se pomanjkljivosti – tiste, ki so bile s strani opozicije na korekten način predstavljene ‒, da se te pomanjkljivosti tudi predebatirajo predebatirajo na pristojnem odboru, in da jih tudi odpravimo po potrebi. Kar zadeva implementacijo evropskega sekundarnega pravnega reda v naš pravni red, kolega Rudi Medved je na to pokazal, on že ve, kaj to pomeni, če tega ne naredimo, kaj nas čaka. Ampak vesel sem, da smo na tem področju, pa bom zdaj rekel, digitalne ekonomije in digitalne družbe, pred nekaj meseci naredili pomemben premik. V Novi Sloveniji bi si želeli, in to smo tudi na začetku mandata predlagali, da bi eno od delovnih teles tega državnega zbora bil tudi odbor za digitalno ekonomijo in digitalno družbo, tako ga namreč imenujejo v bundestagu. Navdušen sem bil nad izvajanjem predsednika tega odbora, ko sem vodil delegacijo skupine prijateljstva z Nemčijo v bundestag in predsednik je med drugim povedal, da ko so postavljali ta odbor kot novo delovno telo bundestaga, da pravzaprav niso vedeli, kakšno bo področje delovanja, pristojnosti tega odbora. Sproti so te pristojnosti izgrajevali in so rekli, da je to bil eden zelo pomembnih premikov. Računam na

zboru. Če malo še zavrtim čas nazaj, se tudi strinjam s tistimi, ki pravijo, da je Evropa počasna. Seveda je počasna. Evropa je počasna. In potem seveda, jasno, Slovenija ne more prehitevati ne po levi ne po desni. Bil je predsednik Evropske komisije, gospod Barroso, mislim, da je bilo to maja 2010, se pravi kar 12 let, ko je razglasil tako imenovano digitalno agendo. Kar mi je ostalo v spominu od takrat, govoril je o IKT strokovnjakih, kazal je na svoji prezentaciji eno krivuljo potreb po IKT strokovnjakih v Evropski uniji. Ko sem naredil ekstrapolacijo za Slovenijo, sem ugotovil, da bi že do leta 2016 – 2016! – v Sloveniji potrebovali novih dodatnih 3 tisoč 600 IKT strokovnjakov, če bi želeli to digitalno agendo dejansko spraviti v življenje. Da poenostavim. Ta je imela namreč sedem ciljev: z novim enotnim trgom izkoristiti prednosti digitalne dobe, izboljšati določene standarde na področju IKT in interoperabilnosti, okrepitev zaupanja in varnosti ‒ zelo pomembno poglavje, zelo pomembni cilj ‒, izboljšati dostop evropskih državljanov do hitrega in ultra hitrega interneta, spodbujanje raziskav in naložb na področju najsodobnejših IKT, digitalna pismenost in dostopne spletne storitve za vse evropske državljane. Vesel sem in hvaležen ministru, da na tem področju ima konkretne rešitve, ki so pravzaprav že priromale tudi v Državni zbor ‒ in naprej, izkoristiti potencial IKT v korist družbe. zdaj nek evropski okvir, ki ga najprej moramo dobro razumeti. V tem evropskem okviru se tudi vsako leto objavlja indeks digitalnega gospodarstva in digitalne družbe.

in da je Slovenija občutno napredovala na tem področju, na področju DESI indeksa, in sicer se je zavihtela na 13. mesto, kar je najvišje mesto doslej. Sveži podatki indeksa DESI, torej Indeksa digitalnega gospodarstva in družbe 2021 razkrivajo, da je naše delo zadnjih let obrodilo sadove. Poudarjam zadnjih let, ne govorim, da je to samo delo te vlade, sploh ne, to je tek na dolge proge. Slovenija je v skupni razvrstiti indeksa, ki meri digitalni napredek držav članic, od lani pridobila tri mesta in napredovala, kot sem povedal, na skupno 13. mesto med 27. članicami. Jaz bom ta zakon podprl oziroma danes ne bomo glasovali o zakonu, ampak o sklepu, da je primeren za nadaljnjo obravnavo, bom glasoval za in potem se nadejam takšne konstruktivne strokovne razprave, kamor bo odbor, to so moja pričakovanja, povabil različne strokovnjake, ki bodo nam, poslancem pomagali, da zakon še izboljšamo. Ta trenutek ga ocenjujem, da je primeren, da je vloženega veliko dela, veliko usklajevanj, in mu želim srečno pot do končnega sprejema v Državnem zboru. Hvala lepa, gospod podpredsednik.

ampak problem je bil v tem, da dejansko tisti denar, ker so se občine že prej same samoorganizirale pa poskušale zadeve urediti na svojo roko, so bili potem pogoji razpisa tako prirejeni oziroma spremenjeni, da v resnici, potem ko so se prijavljali, sploh niso morali priti oziroma ne bi dobili takšne količine denarja v primeru, da bi želeli sami izgraditi ta širokopasovni internet. In tu je še večji problem, da v bistvu ministrstvo oziroma tudi Vlada je v resnici

z novim besedilom, in ker so bile spremembe, ki so bile potrebne, v takšni meri, je botrovalo temu, da imamo danes pravzaprav na mizi nov zakon in to je ZKOM-2. Res je, da gre v prvi vrsti predvsem za prenos direktive EU, ampak ta direktiva, spoštovani, je že iz leta 2018. Zato ne bi bilo nobene težave in ovire, da bi ZKOM-2 pripravila prejšnja vlada, se pravi vlada Marjana Šarca. Vse možnosti je imela za to. Danes je ta zakon pripravila vlada Janeza Janše, se pravi ministrstvo, pristojno za digitalizacijo, je zadeve zaključilo in v tem predlogu zakona so več kot potrebne rešitve. Kot prvo sem že navedla, da je to prenos direktive. Namreč, nekako konec leta 2020 bi zadeva morala biti rešena, pa ni bila in seveda nam lahko posledično to škodi tudi pred sodiščem evropskim, zato je nujno, da ta zakon danes tudi sprejmemo. Zakon ima različne rešitve, prej sem že povedala, ki so vse potrebne in tudi koristne. Bi pa mogoče zavoljo državljank in državljanov, ki nas spremljajo, povedala, da praktično lahko glede Slovenije in pokritosti področij z LTE omrežjem govorimo o res spodbudnih številkah. Leta 2019 je stopnja pokritosti poseljenih področij z mobilnim LTE omrežjem znašala kar 99,5 odstotka. To je odstotek, ki nas uvršča v sam vrh Evrope, in to je pozitivno. Je pa res, da seveda LTE omrežje dobiva že dojenčka, če lahko tako rečemo.Prihajamo že v obodbje drugega omrežja, ki pa bo zelo pomembno, da bo tudi na nek način varnostno urejeno na način, da bodo državljanke in državljani čim bolj zavarovani. Kajti dejstvo je, da nekako še znamo uporabljati te sisteme, ki so se na hitro v letih razvili, ne znamo se pa zaščititi pred njimi. In ravno tudi s tem zakonom bo omogočeno, da bodo tudi državljanke in državljani in tudi gospodarstvo na nek način pa zavarovani pred tistimi slabostmi, ki jih pač tudi moderna tehnologija prinaša. Žal tako je. Žal tako je, tako kot ima na eni strani prednosti, ampak pomembno je vedeti, da ima več prednosti kot slabosti. Te slabosti bomo probali s tem zakonom čim bolj zmanjšati, odpraviti se jih ne da. Dejstvo je tudi to, kar je razlagal kolega Horvat, da imamo pa težave, kar se tiče izobrazbe za IT sisteme. Tukaj pa nam kar manjka veliko kadra. O teh zadevah smo tudi govorili že v preteklosti na Knovsu kako težko je dobiti res dober kader, ki bi lahko pomagal tudi na tem področju. Skrbi me pa nekaj. Delež pokritosti slovenskih gospodinjstev s tehnologijami elektronskih komunikacij tako imenovane naslednje generacije je sicer nad povprečjem EU, vendar pa je znašal na ruralnih območjih zgolj 59,7 odstotka. To pa je, kar se tiče slovenske pokritosti, se pravi porabe, še nekoliko prenizek podatek. In tukaj ravno območja, ki so na nek način najmanj razvita v Sloveniji, se tudi tukaj vidi ta manko. Vendar pa, kot sem pa že prej povedala, tudi tukaj smo kar za 7,4 odstotnih točk nad povprečjem Evrope in to je tisto bistveno. Kaj pravzaprav zakon prinaša, če strnem v šest točk. Prvič, kot rečeno, prenos direktive; drugič, povečana varnost zlasti javnih komunikacijskih omrežij in storitev, tudi, kar sem povedala že, zaradi povečanja tveganj, ki jih prinaša tehnologija 5G. Tretjič, pospečevanje razvoja elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev v Republiki Sloveniji. S tem bomo omogočili gospodarstvu in celotni družbi neko boljšo vključenost, kar se tiče razvoja informacijske družbe. Četrtič, dostop do zelo visoko zmogljivih omrežij in njihova uporaba za vse državljane v podjetjih v EU. Petič, zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu elektronskih komunikacij. In šestič, zagotavljanje pravice do komunikacijske zasebnosti uporabnikov javnih komunikacijskih storitev. In tudi nekako še mogoče sedma točka, okrepljena pravila glede zagotavljanja varnosti omrežij in storitev. Spoštovani, v več točkah sem govorila o varnosti, varnosti omrežij in storitev in to se mi zdi ključno. Kot rečeno, državljani radi uporabljamo, tudi slovenski državljani – tisti podatki, ki sem jih povedala, z odstotki, kažejo, da gremo kar hitro s časom naprej in uporabljamo pač tehnologijo. Vendar pa se ne znamo toliko zaščititi oziroma je pač to tudi na nek način nemogoče. In je pač tak zakon, ki bo to omgočal, več kot potreben. Danes vse tiste, ki ste bili proti temu zakonu, resno sprašujem, spomnite se, ko smo se pogovarjali v tem državnem zboru, da bi bila aplikacija Ostani zdrav obvezna. Kakšna galama je bila! Takšna galama, da se bo vdiralo v zasebnost, da se bo ljudi kontroliralo, da se bo gledalo, kje se nahajajo, da se bo videlo, kaj počnejo in tako naprej. Danes, ko pa imamo pred sabo nek zakon, ki še dodatno regulira te zadeve, se pravi, varnostna tveganja, imajo pa nekateri dvom v to, da bi ga sprejeli. Tukaj sem jaz drugačna. Jaz pač verjamem v ta zakon. Tudi sem zelo poslušala uvodničarja, ministra s tega področja, ki je povedal, da so v ta namen opravili širšo razpravo za različnimi deležniki. Te pomembno in so tudi nekatere stvari upoštevali, tudi to jasno piše, če ste si zakon pogledali. Se pravi, eno je ta širina, drugo pa tudi to, da je to prva obravnava in da sledi še druga obravnava in potem naprej in bo še vedno možno, da če so kje kakšne zadeve, ki bi jih bilo potrebno še urediti, regulirati ali kakorkoli morda spremeniti, to mogoče na samem odboru. Tako pozdravljam ta trud, pozdravljam da imamo danes na mizah ta predlog zakona in tudi upam, da bo dobil zeleno luč za obravnavo v drugem branju in da bo prevladalo le mnenje, da so rešitve, ki so v njem, bistvene in da prinašajo koristi in seveda pomoč tako državljanom kot gospodarstvu. Hvala. **PODPREDSEDNIK Prehajamo v sklepni del splošne razpravo, v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade. Gospod minister, imate besedo. Gospod podpredsednik, spoštovane poslanke, cenjeni poslanci! Najprej naj se vam iskreno zahvalim za vse podane komentarje in pripombe. V nadaljevanju bom poskušal odgovoriti na večino izmed njih, bomo pa vsekakor prav vse strokovno in tehtno prediskutirali znotraj vladne službe in ponovno pretehtali in po potrebi in lahko rečem, tudi po pogovorih z Evropsko komisijo, jih tudi vključili v nadaljnjo verzijo oziroma med predlagane spremembe tega predloga. Skratka, sem pristaš dialoga, tako da so naša vrata vedno odprta tako za vas kot za ostale ključne deležnike. Sam si prizadevam za to, da je opravljena čim širša, čim bolj argumentirana in čim bolj celovita razprava, tako da ne drži, da želimo na vrat na nos sprejemati nek zakon, ki je izrazito sistemski in ki terja tehten in celovit pristop. Prav zato smo predlagali redno proceduro in ne skrajšani oziroma nujni postopek. Takšna razprava seveda mora potekati v tem državnem zboru, tako da vas prav nihče nikamor ne priganja. Drugič. Naj povem, da smo upoštevali tekom same priprave in zelo dolge javne obravnave veliko večino vseh pripomb in komentarjev vseh mogočih deležnikov. Nismo pa upoštevali vseh. To drži. Ampak zato je en preprost razlog. Poglejte, pripombe operaterjev na eni in pa Zvezi potrošnikov na drugi strani so med seboj nasprotujoče, tako da vsega pač ni mogoče upoštevati, ker je bilo precej pripomb med seboj kontradiktornih, tako da je terjalo skrbno tehtanje vseh interesov vključenih deležnikov. Nadalje naj povem, da kar se tiče varnostnih delov tega predloga zakona, ki se nanašajo v prvi vrsti na varnost omrežij, tukaj seveda govorim o 115. in 116. členu, te določbe niso prav nič novega, kaj šele posebnega. S temi določbami se enostavno prenaša v slovenski pravni red ukrepe, ki so v celoti usklajeni na ravni Evropske unije. Gre za ukrepe iz nabora orodij, ki so jih v celoti uskladile države članice, skupaj z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za informacijsko varnost. Skratka, nič novega oziroma prav nič, kar bi si sami izmislili. Pri tem pa nas je vodilo dvoje; in sicer načelo sorazmernosti in, kar je še bolj pomembno, načelo transparentnosti. Naj povem, da te varnostne omejitve veljajo izključno za omrežja na področju kritične infrastrukture. Gre za področja, kot so zdravstvo, obramba, vodovod in energetika, in verjamem, da se vsi tukaj strinjamo, da ko gre za občutljive zdravstvene podatke naših državljanov ali pa oskrbo s pitno vodo, enostavno varnost mora biti na prvem mestu. Prav tako lahko povem, da bo sam postopek določanja dobaviteljev z visokim tveganjem potekal po vnaprej določenih kriterijih in proceduri. Predlog takšnih dobaviteljev bo pripravil Urad za informacijsko varnost ob predhodnem mnenju Sveta za nacionalno varnost. Kriteriji, po katerih bodo ti predlogi, če bo do njih seveda prišlo, pripravljeni, so jasno določeni v tem zakonu. Na podlagi vsega tega gradiva bo na koncu zadnjo besedo imela Vlada. naj pa povem, da bodo ti potencialni dobavitelji z visokim tveganjem lahko sodelovali pri pripravi strokovnega gradiva, o katerem govorim. Prav tako ne drži, da bo odločitev o dobaviteljih z visokim tveganjem dokončna in da sodno varstvo oziroma pravno varstvo ne bo mogoče. Nasprotno, pravno varstvo bo tudi v tem primeru obstajalo. Skratka, gre za ukrep, ki je izrazito sorazmeren, in postopek, ki je kar najbolj transparenten. Kar se tiče neodvisnosti regulatorja, pa naj povem, da je ta vlada absolutno zavezana neodvisnosti in avtonomnosti regulatorja na tem področju. Govorim seveda o Akosu. Zelo me veseli, da z Akosom naša vladna služba izjemno dobro sodeluje in da je Akos tudi zelo aktivno sodeloval pri pripravi predloga zakona, ki ga imate pred vami. Hvaležen sem jim za vse podane pripombe, veliko večino izmed njih smo upoštevali in verjamem, da so tudi te pripombe prispevale k temu, da je pred vami zelo kakovosten in strokoven predlog. S strani več poslancev je bilo rečeno, da naj bi po novem zakonu kar svet te agencije lahko razreševal direktorja. Bojim se, da gre na tem področju za nesporazum, saj predlog, ki ga imate pred sabo, tega ne določa. Torej, to enostavno ne drži! Bi pa opozoril, da se soočamo s precejšnjimi zamudami, ko gre za reševanje medoperaterskih sporov v najpomembnejših primerih. Vemo, da po evropski zakonodaji lahko reševanje takšnih sporov traja največ štiri mesece, a imamo primere, ko gre v izjemno pomembnih zadeva tudi za spore, ki trajajo dve leti. Torej mnogo dlje od evropsko določenih rokov in ob takšnih zamudah, seveda, lahko prihaja do sistematičnega kršenja pravic ne samo operaterjev, ampak konec koncev tudi uporabnikov; se pravi, slovenskih potrošnikov. Povsem jasno je, da na te zamude ne vpliva zgolj en faktor, ampak kljub temu moramo zagotoviti, da se bodo vsi spori reševali čim bolj učinkovito, čim hitreje, predvsem pa v evropsko predpisanih rokih. Kar se tiče same spremembe nosilca, res je, v tem zakonu je kot nosilec navedeno Ministrstvo za javno upravo, saj je takrat, ko je ta predlog Vlada sprejela, to ministrstvo seveda še imelo pristojnost nad telekomunikacijami in s tem tudi nad tem zakonom. Bomo pa to pristojnost oziroma nosilca v kratkem tudi popravili in se vam zahvaljujem, gospod Medved, za ta komentar. Naj povem, da imamo prav tako zelo tvoren dialog z Evropsko komisijo, ki podpira naša prizadevanja, usmerjena v to, da seveda to evropsko direktivo čim prej prenesemo v nacionalni pravni red in na čim bolj pravilen način, tako da so spet, kot rečeno na začetku, moja oziroma naša vrata vedno odprta. Kar se tiče kibernetske varnosti. O tem smo se danes naposlušali kar precej in prav je tako. Gre za izjemno pomembno področje, ki ga moramo obravnavati z najvišjo mero resnosti. Rečeno je bilo, naj se s tem področje kaj dosti ne bi ukvarjali znotraj našega predsedovanja v Svetu Evropske unije. Nam povem, da je očitno tudi tukaj prišlo do nesporazuma, saj to enostavno ne drži. Še več, uspelo nam je doseči splošni pristop glede direktive NIS 2, ki predstavlja najpomembnejšo evropsko zakonodajo na področju kibernetske varnosti. Pa mogoče še, kar se tiče same pokritost. Podatki, ki jih je navajala poslanka Muršič, temeljijo na podatkih Statističnega urada Slovenije, ki izhajajo iz poročila Akosa,

ki merijo čas – tako vas na tej točki prekinjam. Izčrpali smo seznam prijavljenih razpravljavcev. Ker je pa čas za razpravo še ostal, sprašujem oziroma že vidim odgovor, da želite razpravljati še na podlagi delitve časa. Ob tem naj še opozorim predstavnika Vlade, torej ministra, da se tudi lahko prijavi dodatno k razprav s pritiskom gumba za vklop mikrofona. Sedaj odpiram listo. Prosim, prijavite se vsi, ki želite razpravljati. Imamo tri prijavljene razpravljavce: gospod Jože Lenart, gospod Franc Breznik in gospod Marko Bandelli. Prvi dobi besedo gospod Jože Lenart. Izvolite. Hvala lepa. Dobrodošlo, da je še ta delitev časa, kajti tema izgleda res tako aktualna, da tudi v tem prijavljenem času nismo prišli vsi na vrsto, in tudi sem vesel, da bo še minister imel možnost odgovoriti na moje konkretno vprašanje. vprašanje. Seveda sam zakon v temelju, gre za uskladitev s temi evropskimi direktivami, z zakonodajo – in to je tudi prav – in seveda v skladu z Evropsko digitalno agendo, katere cilj je celovita pokritost držav članic Evropske unije s širokopasovnim dostopom do interneta, seveda pretežno preko optičnih omrežij, je dobrodošlo, ki se financira z namenskimi sredstvi EU, je v zadnjih letih zelo naraslo to število komercialnih ponudnikov IKT storitev, ki so zgradili vsak svoje optično omrežje in s tem postali neposredna konkurenca vodilnim ponudnikom tovrstnih storitev.

seveda tudi vplivajo na okolje. To je eno, predvsem pa, dragi moji, ekonomika. Vsak ima svoje stroške in na koncu koncev tukaj vpliva na končno ceno storitev, ki jo seveda plačamo uporabniki. In to je tista osnovna logika, kjer bi morala država več narediti, da je ta infrastruktura nekako pod nazorom države in da bo ta zadeva šla ekonomično naprej. Na koncu koncev tudi ljudje smo davkoplačevalci in če ta krog zapreš, morajo biti neki prihranki, ki bi jih komot lahko uporabili nekje drugje – če se lepo po domače izrazim. Seveda v osnovi gre za to kibernetsko varnost in vse te zadeve, ki se vključujejo v ta zakon, kar je seveda potrebno. Vemo, da nove nevarnosti predvsem pretijo na tem področju. Manj, oprostite, se bomo bojevali frontno, več pa seveda s tem modernim orožjem, kamor spada tudi to področje. S tem se vse strinjam. To, kar sem prej povedal, tudi lastni problem bom nastavil, tudi Državni zbor sedaj menja operaterja.

Samo ta mi lovi. Ali ni to žalostno, če tako v praksi pogledamo? Namerno sem tako preprosto podal. Še vedno imamo take probleme. In jaz bom seveda moral sedaj ostati na A1, če hočem tudi doma komunicirati kot poslanec. Mimogrede, mogoče ni to ravno primerno, da o tem razpravljam, ampak mislim, da je to zelo nazorno prikazano. Večji problem, s katerim sem se danes oglasil in tudi želim odgovor ministra, je pa naslednje. Poglejte, v 2020, ko nas je doletela ta epidemija, smo šli na učenje na daljavo. In kaj smo ugotovili na Koroškem, od koder izhajam? Koroška ima cirka 20 tisoč gospodinjstev pri 70 tisoč prebivalcih. Od teh 20 tisoč gospodinjstev na Koroškem 891 gospodinjstev nima dostopa do interneta. Sodeloval sem na tem sestanku, ko je Vlada prišla na obisk, ko smo imeli svet koroških občin, trije ministri ste takrat sodelovali na tej seji in tudi predstavniki operaterjev. Nihče ni obljubil, da bo to zadevo rešil. Sprašujem, ali ta zakon to sedaj rešuje. Po tej direktivi, s katero sem danes začel, Evropska digitalna agenda, smo vsi državljani, imamo pravico do tega. Da zaključim, ker vidim, da se mi čas izteka. Danes sem govoril s tremi župani. Podvelka – polovico gospodinjstev nima interneta. Niti danes! Niti za toliko se v teh dveh letih nič ni prestavilo! Dva razpisa sta zunaj, nihče se ne želi prijaviti, ker za nikogar ni ekonomsko sprejemljivo. Kje je tu država, da bo tem občanom in otrokom in tako naprej pomagala, da pride do tega? Ali ste s tem sploh seznanjeni?

iztočnica za moj govor, ker se danes sploh nisem hotel oglašati, ker je ta razprava, kjer gre za nekatere zadeve, ki se tičejo neke tehnologije v času, v katerem živimo, tudi regulacij te tehnologije odprtega prostora, so kontraproduktivne. Čudim se ministru, da ima zelo dobre živce. Jaz po desetih letih dela tukaj v parlamentu, kar se tiče tega odpiranja oči nekaterim, kam bo šel svet, kaj pomenijo sodobne tehnologije, pač bi lahko rekel, da do sedaj sem nekaj uspel, nekaj nisem uspel. Bistvo temeljnega zakona je, da mora biti nujno sprejet, spoštovani kolegi. Lahko mi digitaliziramo, lahko se menite Spomnim se, ko smo pripravili tisto resolucijo o digitalni transformaciji Slovenije, katere sem bil soavtor; nekateri so se smejali, nekateri so se delali norca, to je bilo relativno nekaj let nazaj. Ko sem govoril o tehničnih poklicih pred osmimi leti, so se nekateri tudi muzali, da hočem uničiti neko visoko šolstvo. Vse to je danes, poglejte, nujna potreba. Ko boste danes stisnili, kolega, proti temu zakonu, boste probali vse narediti, da bodo vaši državljani ali del vaših volivcev, tam na podeželju nekje na Koroškem, ostali še bolj dolgo brez kakršnekoli komunikacije v 21. stoletju. Zgodovino tega, poglejte, telekomunikacije, zgodovina tranzicije, monopola Telekoma v Sloveniji, firme, ki je bila v času, ko sem rekel, da jo je treba prodati, vredna več kot dve milijardi, kjer so firmo tako izčrpali, da je danes vredna slabih 200 milijonov, kjer so celo uničili podjetje Mobitel, zato da so del dobička vsaj prinesli na Telekom, ki ga danes izkazuje. In poglejte, če ni sprejeta ta zakonodaja, spoštovani kolegi, mi ne moremo resno uvesti 5G tehnologije, dobiti več ponudnikov in da bo resna konkurenca nastopila na slovenskem trgu. Zdaj vam samo tehnološko povem par zadev, ker imamo premalo časa, da se sploh spuščam v težjo debato.

spekter, ki bo res lahko reševal tiste najvišje hitrosti. Zakaj bo to potrebno? Potrebno bo za razvoj telemedicine, nekdo da bo iz Amerike s kirurškim robotom reševal življenje nekoga v celjski ali pa mariborski bolnišnici, v realnem času po milimetrskih valovih, z zakasnitvijo mogoče nekaj desetink milisekunde, bo pomenilo, da bo lahko vašemu sinu, bohvari, rešil življenje, ker bo eno anevrizmo operiral en ameriški kirurg, ki je vodilni na tem področju. Torej na daljavo, skupaj s pomočjo kirurškega robota in delno s pomočjo ekipe. Nadaljevalo se bo na vseh področjih delovanja – prometne nesreče, včeraj sem poslušal, čez 100 mrtvih še vedno v Sloveniji. Ravno to 5G omrežje bo reševalo: pametni promet, pametna vozila, ki bodo komunicirala med sabo – spet v realnem času zaradi visokih frekvenc. Brez te zakonodaje, ki jo je minister pripeljal pred nas, spoštovani kolegi, bomo spet zaostali na tem področju. To je osnovna infrastruktura! Niso pločniki pa ceste pa semaforji. V 21. stoletju je telekomunikacijska infrastruktura bolj potrebna v tem trenutku za resen prebojni moment Slovenije. Vlada je naredila na vseh področjih preboje, od tiste vaše zgodbe s Tajvanom… Pojdite v Tajvan, poglejte si tehnološka podjetja – jaz sem tam bil, komuniciral s podjetji, ki imajo 45, 100 milijard letno prometa –, pa boste videli, kakšni velikani so tam skriti, do tega. To je vse en paket, spoštovani kolegi! Smo pa imeli ministre, se dela to v predalih in tako naprej, da ne razlagam vseh ostalih zgodb, ker v petih minutah bo težko povedati. Ampak, ko stiskate »proti«, vsem vašim, večinoma, volivcem na podeželju, ki še danes iščejo kombinacijo, da bodo imeli dostojno hitrost – govorim o dostojni hitrosti, še vedno, celo o nekaj megahertzih na sekundo boste naredili ravno to, da se bo kakšna zadeva, če zakon pade, še prenesla in ne bo konkurence. Zato apeliram, spoštovani kolegi, malo razuma, malo širine, malo pogleda v 21. stoletje, zato da lahko kaj takega spravimo skozi. Pripravite, imamo prvo branje, pripravite kakšen amandma, pomagajte, če mislite, da so resni pomisleki, zato da spravimo skozi in da postanemo resna high teck družba, s katero bomo lahko potem reševali vse ostale politike, od socialne države in tako naprej. Tukaj je osnova, to je telekomunikacijska lahko bi rekel, zakon, ki bo reševal, urejal ta trg telekomunikacijske infrastrukture. Zato apeliram tudi jaz, da naredimo, stopimo skupaj, naredimo en korak na tem področju naprej

z amandmaji zahtevali določene spremembe. Jaz vam bom dal zdaj samo nekaj primerov, za katere vem, zato ker jaz osebno vem, za kaj gre, ker sem sodeloval v izgradnji OŠO po celem Krasu, ker sem bil župan in zato v prvi osebi, kakor tukaj notri verjetno nobeden ne, ve, kakšne so problematike ob izgradnji določene

z razlastitvijo in z vsemi temi rečmi. Tako predlagam v tem zakonu, kakor je bil do danes, kar je, je varovalni pas pol metra. In to dajte upoštevati, ker mi bomo sigurno na to, če ne boste popravili, bomo probali dati amandma, ker to je s praktičnega vidika, govorim z operativnega vidika, za popraviti to zadevo. zadevo. Druga stvar, ki nas moti. V novem 27. členu, v novi verziji ste napisali, da se dodajo besede, »na nepremičninah v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti«. Veste, kaj to pomeni?

In če ti hočeš z eno novo linijo, z enim novim operaterjem priti ponovno noter, da lahko izkoristiš to infrastrukturo, ki obstaja, moraš ponovno vprašati za soglasja za vse tisto, kar ni javno in ni občinsko; se pravi ni državno in ni občinsko, če bomo tako rekli. To je to točno napisano v tem zakonu. In to je čista zaščita za Telekom. Tega člena in te spremembe do prejšnje faze, ko ste usklajevali, ni bilo, to ste dodali zdaj zadnjih 15 dni

pravi, konkurent ne more priti noter, ker kdo bo vprašal spet popolnoma na novo za vsa soglasja. To je isto, kot da bi rekli Elektro, Eles, ki ima linijo in drugi operaterji opravljajo in za dobiti enega novega operaterja moraš spet vprašati za soglasje, da lahko greš po tej liniji. Mislim, zdaj tako karikiram, ampak to je popolnoma ista stvar. Enak problem je pri definiciji, ko ste definirali v tretjem členu razdelilno točko. Vi veste točno, kaj se hoče; tam je treba napisati »poleg pasivnega tudi aktivni«. Ker vemo, kaj je pasivni. Pasivno pomeni, da se on lahko na vlakno naveže tudi pred zadnjo hišo in pride direktno v hišo. Na ta način pa mora iti iz centrale. In če damo to v zakon, spet je to dodal sigurno Telekom noter, da se zaščiti, da ne spusti konkurence. Mi ne delamo zakon tukaj, da bo samo en operater delal v tem smislu, ampak tukaj želimo, da bi bilo več konkurentov, ker večja konkurenca bo, tudi cene bodo drugačne. Saj vemo, kako je prosti prosti trg v takem primeru. Da ne naredimo enako, kot smo naredili z gorivi, ker smo že dali tolikorat skozi. In veste sami, ne bom vas jaz učil, kaj je pasivni, kaj je aktivni in virtualni dostop, ki gre direktno … No, evo, to. Ste me razumeli točno, kaj govorim, ne? In tudi četrta stvar, ki me malo moti, mislim, me moti zelo dosti. Ker direktiva zahteva, da mora biti rešeno v štirih mesecih, Akos pa pravi, da bo odgovoril v štirih mesecih.

To je tisto, kar dajte malo prekontrolirati. Saj to ni nič, je samo operativna stvar, ampak glede na to, da sem sodeloval in delal s temi stvarmi, vem, za kaj gre in kakšne so lahko ovire do novih operaterjev. Samo za to gre. In če boste popravili, mi bomo tudi to verjetno potrdili. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, to je pol ure po prekinjeni 21. točki dnevnega reda. Gospod minister, izrecno sem vas opozorila, da če želite razpravljati v tem zaključnem delu, da se morate prijaviti. Pa se niste prijavili, tako da vam pač zdaj ne dajem besede. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno****21. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Vmesnega poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije

nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Sestavna dela vmesnega poročila sta tudi ločeno mnenje, ki ga je 12. januarja 2022 predložil član preiskovalne komisije Zmago Jelinčič Plemeniti in je v skladu s prvim odstavkom 104. člena Poslovnika Državnega zbora in 17. členom Poslovnika o parlamentarni preiskavi, označeno s stopnjo tajnosti, varstvo podatkov, varstvo osebnih podatkov, in je zato širši javnosti nedostopno, drugo ločeno mnenje, ki ga je 18. januarja 2022 predložil član preiskovalne komisije mag. Dejan Kaloh, ki je v celoti dostopno javnosti. Če bi kdo želel razpravljati o ločenem mnenju Zmaga Jelinčiča z dne 12. januarja, ki vsebuje osebne podatke, prosim, da me o tem predhodno obvesti. V tem primeru bomo skladno z določbo 2. odstavka 101. člena Poslovnika točko in sejo prekinili, vendar šele potem, ko bodo dobili besedo vsi vnaprej pripravljeni razpravljavci. Sejo bomo nato nadaljevali na zaprtem delu, na katerem bo razprava mogoče v okviru preostanka časa vseh udeležencev seje, in sicer kot sprotna prijava k razpravi. Ob zaprtju seje bodo izvedeni vsi ukrepi, primerljivi ukrepom ob obravnavi gradiv, označenih s stopnjo tajnosti interno. Vse razpravljavce prosim, da na javnem delu razprave ne navajate podatkov iz navedenega ločenega mnenja, ki je javnosti nedostopno. Prehajamo na razpravo o vmesnem poročilu o bistvenih ugotovitvah ter o predlogih sklepov. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku predlagatelja predsedniku preiskovalne komisije gospodu Rudiju Medvedu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Policija je servis državljank in državljanov Republike Slovenije, skrbi za varnost vseh nas in skozi leta si je pridobila veliko zaupanje ljudi. Ali ima kdorkoli v tej državi pravico omajati to zaupanje? Ali se ima kdorkoli pravico vmešavati v delo policije, si jo podrejati? Ali ima kdorkoli pravico spreminjati policijo v servis vladajoče politike? Policijo, ki je zrasla iz naroda in skupaj z njim osamosvajala Slovenijo? V Listi Marjana Šarca smo prepričani, da nihče nima te pravice; da nihče nima pravice izrabljati epidemije za izrazito politizacijo policije. Hkrati pa v LMŠ, skupaj s sopodpisniki za uvedbo parlamentarne preiskave, Socialnimi demokrati, Levico in Stanko Alenke Bratušek, zaskrbljeno ugotavljamo, da z nastavitvijo strankarskih in stranki SDS oziroma vladajoči koaliciji zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije prehajamo v fazo, ko je policija praktično že politično obvladana. Tako smo pred manj kot letom dni pobudniki ustanovitve preiskovalne komisije, Poslanska skupina LMŠ, utemeljevali vzroke za njeno ustanovitev. Po dobrega pol leta delovanja preiskovalne komisije je prav, da s svojimi dosedanjimi ugotovitvami seznanimo Državni zbor in vso slovensko javnost. Vmesno poročilo komisije, sprejeto je bilo s štirim glasovi za in dvema koalicijskima glasovoma proti, po našem prepričanju potrjuje utemeljene sume, da politizacija in brezobzirno podrejanje spreminjata policijo v podaljšano roko vladajoče politike. In v takih razmerah smo dožni reagirati, v takih razmerah smo dolžni z vsemi demokratičnimi sredstvi zavarovati ugled policije. V takih razmerah smo dolžni povrniti omajano zaupanje ljudi v slovensko policijo in vse skupaj nas mora zelo skrbeti, da pri državljanih upada zaupanje v policijo kot institucijo. Skrbeti nas mora, da vodstvo slovenske policije in vladajoča politika, ko ju soočimo s tem, tega upada ugleda in zaupanja v policijo sploh ne vidita ali pa nočeta videti in slikata stanje v policiji kot domala idilično, pri čemer pa sedanji generalni direktor policije dr. Anton Olaj ob izdatni podpori ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa z izvajanjem pritiska na oba policijska sindikata, ki opozarjata, da so policistke in policisti izgubili zaupanje v njegovo verodostojnost, krši veljavno zakonodajo. To nedvoumno izhaja iz njegovega pričanja pred preiskovalno komisijo in zato je komisija na Specializirano državno tožilstvo vložila sum naznanitve kaznivega dejanja zoper generalnega direktorja policije. Dejanski namen opozoril pred odpovedjo delovnega razmerja vodjema obeh sindikatov zaradi nič drugega kot javnega izražanja stališč je zastraševanje in poskus discipliniranja. To sicer ni edini primer tovrstnega zastraševanja, ki ga izvaja generalni direktor policije. Nekatere priče, ki so bile zaslišane na preiskovalni komisiji, so se morale na delovnem mestu zagovarjati zaradi svojih izpovedb oziroma so bili zoper njih odrejeni nadzori. Po 286. členu Kazenskega zakonika je to kaznivo dejanje. Kazniv je namen, da bi nekdo v sodnem ali v upravnem postopku ali v postopku parlamentarne preiskave ali v postopku pred KPK vplival na pričanje ali izvajanje dokazov. Pritisk na ljudi, ki so že, pa bodo morda ponovno pričali pred komisijo, je posredno sporočilo tudi tistim, ki bodo šele vabljeni na pričanje. Tak pritisk je brez dvoma oviranje dela preiskovalne komisije. Po objavi Vmesnega poročila se je v delo preiskovalne komisije nedopustno vpletel tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler. Ne samo da je politično obračunaval s komisijo, ampak je tudi pritiskal na komisijo, katere dokumente naj obravnava, pri čemer seveda v tem trenutku ne more in ne sme vedeti, kaj ima komisija še namen obravnavati, katere dokumente še zahtevati. Preiskovalni komisiji je očital vpletanje v kadrovsko politiko policije, česar dosedanji potek dela komisije seveda nikakor ne potrjuje; ampak ravno nasprotno. Komisija namreč dokazuje, da v policiji ni avtonomne kadrovske politike, ampak je ta podrejena političnemu kadrovanju, ki ga izvaja vodstvo policije po nareku vladajoče politike. Iz Vmesnega poročila je razvidno, da so vsi trije dosedanji direktorji policije od nastopa vlade Janeza Janše sicer kategorično zanikali, da bi imela vladajoča politika kakršenkoli vpliv na njihove kadrovske poteze. Izpovedbe številnih prič njihove trditve izpodbijajo. Kar tri priče so izpovedale, da jim je takratni direktor Anton Travner sam povedal, da je moral v zameno za položaj v politiki – omenjal je tudi Gregorčičevo, kjer je sedež Vlade – obljubiti takojšnjo zamenjavo direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada in direktorja Uprave kriminalistične policije; in to je tudi storil. Prvega je razrešil nezakonito in premestil nezakonito, kar je odločilo tudi sodišče. Drugega je razrešil brez konkretne obrazložitve. In Boštjan Lindav je ob tem navedel Travnerjeve besede: »Tako je naročilo politike.« Pričakovano je seveda Travner to zanikal. Tri priče so njegove navedbe potrdile. Glede na pričevanja pred preiskovalno komisijo v policiji karierni sistem praktično ne velja več. S komandirskega mesta lahko nekdo pride neposredno na direktorsko mesto ali mesto inšpektorja. Na položajna mesta prihajajo ljudje, kljub nasprotovanju stroke v policiji. Varnostna preverjanja, kot temelj ugotavljanja primernosti kandidatov za zasedbo delovnih mest, so brezpredmetna, če ima politika drugačen interes kot stroka. Zaradi tega je zapustil policijo vodja službe za notranje preiskave in integriteto Franc Pavlin. Politično odstranjevanje za vladajočo politiko motečih kadrov, čemur pravijo v vrhu policije kadrovska politika, se na najbolj zgovoren, v bistvu pa bizaren način, manifestira v ustanovitvi delovne skupine za migracije. Vanjo je takratni v. d. generalnega direktorja Andrej Jurič predlagal odstavljene policijske šefe, ki se z migracijami nikoli niso ukvarjali; hkrati pa jim ni znal povedati, niti kdaj, niti kaj, še celo kje bodo delali, ni vedel. Znal pa je v komisijo dodati še dva kriminalista, ki ju je poprej SDS javno diskreditiral v parlamentu. Zanimivo pa je, da sta oba delala na preiskavi nepremičninskih poslov Janeza Janše, bolj znani kot zadeva Trenta. In potem Jurič pred komisijo na vprašanje, ali je poznal usposobljenost kriminalistke za področje migracij, ki jo premešča v vladno delovno skupino, prostodušno pove, da ja, ker jo je nekajkrat srečal na malici. Po enakem receptu je sedanji direktor policije dr. Anton Olaj pod krinko reševanja zaostankov ustanovil še eno delovno skupino, v kateri so se spet znašli nekateri preiskovalci iz Nacionalnega preiskovalnega urada. Med njimi tudi vodja preiskav, ki je med drugim preiskoval sporne nakupe zaščitne opreme, tam pa je osumljenec gospodarski minister Počivalšek. Nacionalni preiskovalni urad je sploh tarča vladajoče stranke SDS in njenih podpornikov od vsega začetka, dokler niso tja postavili očitno dovolj lojalne politične izbranke Petre Grah Lazar. Ne glede na to, da je sodišče na ta položaj vrnilo odstavljenega direktorja Muženiča, da so njene kvalifikacije za to mesto vprašljive, da je bila sporna celo njena varnostna preverka, je vladajoča stranka poskrbela, da je NPU docela politično in organizacijsko obvladan. Kar je za vladajoče pomembno, saj preiskuje zadeve, ki so sila neprijetne za vladajočo politiko, med drugim sporne posle pri nabavah zaščitne in medicinske opreme, sporno financiranje stranke SDS, sporne nepremičninske posle Janeza Janše. In v teh zadevah umikajo kriminaliste sredi preiskav, pojavljajo se utemeljeni sumi, da so preiskovanci, kot na primer Počivalšek ali Snežič, vnaprej obveščeni o hišnih preiskavah; preiskave pa se očitno ne premaknejo z mrtve točke. Torej z vsemi kadrovskimi rošadami – namen politike je dosežen. Navajam le nekatera najbolj izpostavljena dejstva, ki potrjujejo ob ustanovitvi preiskovalne komisije postavljene domneve, da od nastopa 14. vlade pod vodstvom Janeza Janše poteka nedopustno politično vmešavanje v delo policije in da vladajoča politika vpliva na potek oziroma izid nekaterih predkazenskih in drugih postopkov. Vmesno poročilo to na več primerih tudi potrjuje. Kot potrjuje tudi, da so izvajalci vseh spornih ravnanj, opisanih v poročilu, vodilni ljudje v policiji – generalni direktor, direktor Uprave kriminalistične policije, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada in drugi na nižjih ravneh upravljanja. Zato so neposredno odgovorni. Posebej generalni direktor, ki ga imenuje Vlada, bi moral odločitve sprejemati avtonomno in pri imenovanjih upoštevati izključno strokovne kompetence. Ugotovitve komisije kažejo, da kadrovanje je in še poteka mimo strokovnih kompetenc, mnogokrat po načelu lojalnosti ali po načelu politične pripadnosti. Aktualna vlada preko generalnega direktorja policije uveljavlja svoj vpliv vse do vodstev policijskih postaj, kar potrjujejo zadnje spremembe Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Vmesnemu poročilu preiskovalne komisije sta priloženi ločeni mnenji poslancev Dejana Kaloha in Zmaga Jelinčiča. Mnenje Zmaga Jelinčiča se po večini ukvarja z delovanjem policijskih sindikatov, vsebuje pa tudi nekatere osebne podatke sicer ljudi, ki za delo preiskovalne komisije niso relevantni. Mnenje, po mojem prepričanju, tudi ni primerno za obravnavo v javnem delu seje Državnega zbora. Ločeno mnenje Dejana Kaloha je po mojem prepričanju politični obračun s preiskovalno komisijo, ki je bila ustanovljena v skladu z veljavno zakonodajo in tudi deluje v predpisanih okvirjih. Komisiji očita škodljivo delovanje proti sedanji vladi in dvomi v verodostojnost pričanja vseh, ki so kakorkoli potrdili domneve o političnem vpletanju v delo policije. Poslanec se sklicuje na pričevanji direktorja policije dr. Antona Olaja in bivše direktorice Tatjane Bobnar, pri čemer njuni pričevanji sploh nista del Vmesnega poročila, saj ju zaradi administrativnih postopkov ni bilo mogoče uvrstiti v vmesno poročilo in bosta sestavni del končnega poročila. Poslančeva ugotovitev, da Vmesno poročilo ne razkriva neposrednih navodil političnih funkcionarjev odgovornim v policiji, je zanj dovolj, da izpelje trditev, da se politika ne vmešava v delo policije. Vmesno poročilo dokazuje prav to, namreč da odgovorni v policiji izvršujejo voljo vladajoče politike, pri čemer bi bilo naivno pričakovati, da bodo dokumentirali navodila ali pa ukaze za sporna ravnanja. Vmesno poročilo razgalja huda odklonska dejanja v delovanju vodstva slovenske policije, v določenih primerih tudi protizakonita. Razgalja vpliv na določene predkazenske postopke, razgalja ustanavljanje delovnih skupin z namenom umikanja motečih kadrov s področij njihovega delovanja. Zato se politični funkcionarji ne morejo izogniti odgovornosti. V spornih primerih bi notranji minister moral reagirati, ukrepati zoper direktorja policije. Vendar se to ne zgodi, kar kaže, da vsakršno sporno ravnanje vodstva policije poteka v soglasju z vladajočo politiko. Ne samo da ni nobenih zahtev po odgovornosti vodstvenih delavcev v policiji, svojim javnim delovanjem, javnim izražanjem stališč minister, skupaj z državnima sekretarjema, sporne prakse v policiji le še spodbuja. Zato preiskovalna komisija predlaga sklep s pozivom notranjemu ministru k odstopu. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo gospa Janja Sluga. Predstavila bo stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

Preiskovalna komisija je na podlagi do sedaj opravljenega dela nedvoumno ter na podlagi dejstev in pričevanj ugotovila, da se vodstvo Ministrstva za notranje zadeve načrtno in brutalno vmešava v delo policije. Sistematično razgrajuje sisteme znotraj policije ter s politično motiviranim kadrovanjem in drugimi ukrepi poskuša uresničiti to, kar vodja največje koalicijske stranke počne že tri desetletja popolno diskreditacijo neodvisnih državnih institucij in organov. Pri tem vedno znova išče najrazličnejše lažnive teorije zarot, s katerimi ustvarja izredne razmere in išče opravičila za svoja dejanja in dejanja njegovih podrejenih. Minister Hojs in njegovi najožji sodelavci niso nič drugega kot poslušni vojaki, nekateri bi uporabili besedo lakaji, tega dolga leta načrtovanega postopnega državnega udara, če si sposodim njihove besede izpred nekaj dni. Seveda se to dogaja prav v času, ko poteka nekaj izjemno pomembnih preiskav sumov kaznivih dejanj. Spomnimo se hišnih preiskav pri ministru Počivalšku, spomnimo še nezaključene preiskave nepremičninskih poslov v Posočju, če omenim samo ta dva primera. Kdo ve; morda se bojijo tudi, da bodo sledile še preiskave poslov največje koalicijske stranke z Madžari. Temu dodajmo še poskus koalicije, da bi potihem spremenili kazensko zakonodajo tako, da bi bistveno skrajšala zastaralne roke za dejanja s področja gospodarskega in drugega kriminala, pa dobimo zelo jasno sliko načrta vladajoče koalicije podrediti policijo politiki. Seveda njihovi politiki. Na ključna mesta imenovati kadre, ki tovrstnih dejanj ne bodo prav posebej zavzeto preiskovali, če sploh, ter z zakonodajo, za katero sem prepričana, da so upali, da bo šla skozi v parlamentu in brez velikega hrupa v javnosti, poskrbeti, da bodo preiskave in sodno obravnavanje njihovih dejanj otežene, tudi če izgubijo hitro bližajoče se volitve. Iz neodvisnih organov pregona kaznivih dejanj in pravosodja torej narediti še enega brezzobega tigra, ki bo morda lahko renčal. A spretni odvetniki bi lahko vsak postopek vlekli dovolj dolgo, da bi ta kazniva dejanja zastarala. Pa če se je v dveh letih vladavine te vlade zgodilo kaj dobrega, se je prav gotovo to, da so ljudje postali pozorni na njihov modus operandi. Pozorni in občutljivi na brezsramno razgrajevanje vseh neodvisnih institucij in dejanja, ki presegajo vse etične, moralne, pa tudi zakonske in ustavne norme. predlog sprememb Kazenskega zakonika tudi za to parlamentarno koalicijo , nenačrtovano naletel na zelo oster odziv javnosti. Lahko bi rekla, da so jih ljudje spregledali pri tem niso pomagale niti finančne bombonjere, ki se jih je na račun tega, da bodo dolgove odplačevale generacije naših otrok in vnukov, delilo vsepovprek, niti brutalno poseganje v poročanje tistih medijev, v katere so hiteli nastavljati njim podrejene kadre. A ni bombončka niti bombonjere, ki bi ljudem zameglila ali preusmerila pozornost z vseh teh dejanj. Pa poglejmo sliko še nekoliko širše od samih ugotovitev parlamentarne preiskovalne komisije. imamo ministra, ki je v času najstrožjega epidemičnega lockdowna poskušal proti pravilom, ki jih je sprejela Vlada, katere član je, prečkati državno mejo. Imamo ministra, ki je v sodni preiskavi zaradi ponarejanja listin in bi naj skrbel za nemoteno delovanje pravosodnega sistema. Imamo ministra, pri katerem so bile opravljene hišne preiskave zaradi suma dejanj s področja gospodarskega kriminala pri nabavi medicinske opreme v času epidemije. Da njegovih druženj ob domnevnih sendvičih in mineralni vodi raje ne omenjam. Kar je zakonito za Jupitra, ni zakonito za vole, pravi rek in pomeni basen ob prvo- in drugorazrednih državljanih. To je očitno krilatica, ki najbolje opisuje dejanja ministrov in članov te vlade in te koalicije. Ugotovitve preiskovalne komisije, ki temeljijo na dejstvih in pričevanjih, najbolje simbolizirajo dejstva, kako nujna je v Sloveniji korenita sprememba; še bolje rečeno normalizacija. Ljudem je dovolj izrednih razmer, dovolj spodbujanja delitev in dovolj vzbujanja strahu. Danes se bo še enkrat pokazalo, kako nepomembna so dejstva za to koalicijo, predvsem za njeno največjo stranko. Doživeli smo in bomo kazanje s prstom na druge, zato da bi preusmerili pozornost z njihovih dejanj. Doživeli bomo govorancije o teorijah zarot nekih namišljenih, javnosti skritih družb; doživeli pa bomo tudi nojevsko tiščanje glave v pesek tistih koalicijskih poslancev, ki vendarle sami pri sebi vedo, da takšna dejanja nimajo domovinske pravice v državi, ki ima v Ustavi napisano demokracijo. Minister seveda ne bo odstopil kljub pozivu preiskovalne komisije ali pa ravno zato. Na tem mestu je zato, da do zadnjega trenutka izvršuje dodeljene mu naloge, a ta zadnji trenutek te vlade in vladne koalicije se hitro bliža. Morda za nekatere precej prehitro, za vse tiste, ki postavljamo svobodo posameznika in demokracijo na prvo mesto, pa gre počasi. Kakorkoli že, manj kot 3 mesece je ostalo do prelomnega trenutka, po katerem – sem prepričana – bo velika večina Slovenk in Slovencev spet lahko svobodneje in s polnimi pluči zadihala, ker se bomo znebili vseh tesnobnih občutkov, ki nam jih že dve leti vzbuja ta vlada in ta koalicija. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom poslancem članom preiskovalne komisije za opravljeno delo in za pripravo Vmesnega poročila, saj se mandat temu zboru hitro izteka. Poslanski skupini nepovezanih poslancev in poslank bomo bistvene ugotovitve tega Vmesnega poročila kot tudi predlagane sklepe podprli. Hvala lepa. Naslednji ima besedo mag. Dejan Kaloh. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. **MAG. Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegi poslanci in poslanke, spoštovana slovenska javnost! Danes torej obravnavamo Vmesno poročilo o opravljeni parlamentarni preiskavi Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov; ki so ga koalicijski člani sprejeli 10. januarja 2021. Kot je bilo rečeno, dva člana te komisije sva bila proti. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že takoj uvodoma izpostavljamo, da predmetna preiskovalna komisija že od same ustanovitve naprej, predvsem v funkciji tega klasičnega opozicijsko-pozicijskega boja, z drugimi besedami, gre seveda za nek diametralen, nasproten interes opozicije, z vsemi sredstvi nenehoma, usklajeno škoduje aktualni vladi in pa seveda posredno tudi državi. Bistvene ugotovitve Vmesnega poročila preiskovalne komisije tako v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ocenjujemo kot neutemeljene, zavajajoče, škodljive, delno tudi kot zlonamerne. V Vmesnem poročilu so povsem, ampak res čisto povsem, umanjkali opisi zakonskih okvirjev, ki opredeljujejo tisto najpomembnejše, s čim naj bi se ta preiskovalka bavila. Se pravi, pridobitev in prenehanje položaja direktorjev organov v sestavi ministrstev, pravice in obveznosti javnih uslužbencev, samoorganizacija, delovanje in vodenje policije ter posebnosti delovnopravnih razmerjih v policiji ter seveda njihove pravice in obveznosti. Ni ne duha ne sluha o treh pomembnih zakonih s tega področja, ki naj bi jih naslavljala ta preiskovalka, torej Zakon o državni upravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o organiziranosti in delu v policiji. Brez vsakršnega citiranja teh zakonov v Vmesnem poročilu slednje res izpade kot nek prosti spis brez nekih resnih iztočnic, da bi lahko v Državnem zboru opravili resno razpravo o predmetu same parlamentarne preiskave. Mi ocenjujemo, da vodenje in delo Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom ministra Aleša Hojsa kot tudi razmerje med ministrstvom in policijo ter samoorganizacija in vodenje policije poteka izključno po zgoraj navedenih zakonskih odločbah ter seveda zakonito in strokovno. Ob tem velja spomniti, da so čisto vse aktivnosti in ukrepi Ministrstva za notranje zadeve in same policije ves čas sledljivi, vseskozi so podvrženi tako notranjemu kot zunanjemu nadzoru, tako da bi vsaka morebitna pravilnost, če bi se zgodila, tudi zagledala luč sveta; a temu ni bilo nikoli tako. Zaključki in trditve v predmetnem Vmesnem poročilu preiskovalne komisije, da so se z imenovanjem ravno te nove vlade začele izvajati – tako vsaj pripravljavci pišejo čistke, sistematične kadrovske čistke, celo pišejo, in spreminjanje organizacijske strukture, katerih namen naj bi bila vzpostavitev policijskega sistema, ki bo deloval po diktatu politike, predvsem seveda največje koalicijske stranke SDS, so že iz tega postulata pravno totalno nevzdržne, nekorektne in za nas tudi žaljive. In jaz mislim, da so tudi potrebne obsodbe tako politične kot tiste strokovne javnosti, ki se z nalogami in delom policije ubada po strokovni plati. Jaz ocenjujem, da namen katerekoli parlamentarne preiskave ni in ne sme biti brutalen obračun s politično konkurenco, še zlasti če se v Vmesnem poročilu znajdejo dejansko zlonamerna podtikanja in neresnične navedbe. Ena izmed njih je bila denimo ta, da je tudi generalni sekretar SDS bil prišepetovalec pri izbiri Andreja Juriča za vedeja generalnega direktorja policije. Res, podtikanje in neresnične navedbe. Pri samem vrednotenju zaključkov Vmesnega poročila je treba izpostaviti to neizpodbitno dejstvo, da od 20 prič, ki so pričale pred preiskovalno komisijo, je 17 prič kompletno zavrglo, ni pritrdilo sumu o političnem vmešavanju v delo policije in o političnem vplivanju na potek oziroma izid predkazenskih postopkov. Se pravi, kar 17 prič od 20 ni ni zaznalo tega morebitnega suma oziroma domnevnega političnega vmešavanja v delo policije. Vendarle pa ti pompozni zaključki, ki so se pa našli v Vmesnem poročilu, temeljijo predvsem na izjavah dveh prič, to sta bila gospa Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav, ki sta seveda zasedla svoje položaje kot generalna direktorica policije, Lindav pa kot direktor UKP v času mandata ministra Boštjana Poklukarja, ki je iz kvote LMŠ. Gre za strankarskega kolega aktualnega predsednika te komisije, se pravi gospoda Rudija Medveda. Jaz zdaj mislim, da ta njun videz nepristranskosti in verodostojnosti je načet, načet ravno z naslova teh nespornih političnih povezav med šefom te komisije gospodom Medvedom in pa Boštjanom Poklukarjem, ki sta bila dejansko oziroma sta še strankarska prijatelja iz nekoč vladajoče LMŠ. Popolnoma netočne in namenoma zavajajoče so tudi trditve v Vmesnem poročilu komisije, da je Vlada ustanovila posebno vladno skupino za nezakonite migracije izključno zaradi premestitve, v navednicah, motečih policistov; in ne zato, da kaj naredijo. Ter da ne policija, ne MNZ in ne Vlada ne razpolagajo z nobenim dokumentom ali dejanskim uspehom te skupine pri preprečevanju in obvladovanju migracij.

za izpolnitev nalog, ki jih vlada naloži več ministrstvom in vladnim službam, lahko na podlagi tega člena seveda imenuje delovno skupino vlade. Tako je tudi naredila v tej predmetni posebni vladni komisiji. Se pravi, po sklepu o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi je skupina o svojem delovanju vsake tri mesece poročala Vladi Republike Slovenije. To bi si lahko pripravljavci poročila sami pogledali, ker zapisi iz sej Vlade so seveda javni na njihovem spletu. In delovna skupina je podala poročilo že za peto trimesečno poročevalsko obdobje, ki je bilo obravnavano na 109. redni seji Vlade Republike Slovenije, vsem dostopno, tako da te oznake, da noben se s tem ne ukvarja, dejansko držijo. In sedaj ne vem, ali so pripravljavci tega poročila tako zlonamerni, ali pa da so tako leni, da si teh poročil niso pridobili, čeprav so javno dostopni, kot rečeno, na spletu Vlade. In tovrstno poročilo je bilo že peto po vrsti. vrsti. Vmesno poročilo preiskovalne komisije problematizira tudi primernost določenih aktualnih direktorjev oziroma tako imenovanih upravnih menedžerjev iz GPU, NPU, UKP ter policijskih uprav ter uspešnost in organizacijsko klimo Generalne policijske uprave in njenih enot, kar je na nek način nekorektno, tudi zelo vprašljivo početje, saj podlaga za ocene preiskovalne komisije v Vmesnem poročilu bazira izključno na izpovedih teh prič, kjer pa je zaznati neko užaljenost, predvsem dveh akterjev, ki sem jih prej omenjal, ker se je potem razrešilo njuno direktorovanje. In tukaj se pod vprašaj postavlja ta njuna dobronamernost oziroma kredibilnost. Poleg tega je ocena uspešnosti in neke organizacijske klime v policiji v domeni vsakokratnega aktualnega direktorja policije, ne pa te preiskovalke. In kakor tudi sedaj preiskovalki ni pomembna, očitno, objektivnost in dejansko stanje v policiji, temveč spet gremo na tisto variacijo na temo očrnitve aktualnega ministra za notranje zadeve in vlade kot celote. Kaj izkazujejo javno dostopni statistični podatki? Sledeče – policija je v letu 2020 izboljšala preiskanost kaznivih dejanj, medtem pa pregled dela policije za prvo polletje 2021 izkazuje, da je bila preiskanost kaznivih dejanj najvišja v zadnjih desetih letih. Prav tako je policija bistveno več oziroma največ v zadnjih desetih letih odkrila kaznivih dejanj z lastno dejavnostjo, se pravi s tako imenovanim proaktivnim delovanjem. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tako ugotovitve Vmesnega poročila preiskovalne komisije in ugotovitve glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij ocenjujemo kot namerno zavajajoče, zlonamerne in škodljive ter jih na vsebinski ravni v celoti zavračamo. Dovolite še za zaključek, bom referiral tudi na sklepni del Vmesnega poročila, ocenjujemo, da je v celoti v nasprotju z lastnimi izhodišči iz predmeta te preiskovalne komisije, samo ugotavlja, da ni razkritih nikakršnih neposrednih navodil državnih sekretarjev, ministra ali predsednika Vlade, da so odgovorni uslužbenci v policiji po njihovi volji izvajali kakšna sporna dejanja. Ugotovitve glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v Vmesnem poročilu preiskovalne komisije so poleg tega navedene res zelo pavšalno in so kvalitativno v smislu zbranega dokaznega materiala zelo pičle oziroma uborne. Zato tudi sama sklepa, ki ju naj sprejme Državni zbor, po naši oceni nista vredna podpore tega državnega zbora. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke tako ne bomo podprli ne bistvenih ugotovitev iz tega Vmesnega poročila ne samih predlaganih sklepov. Hvala za vašo pozornost.

Hvala, podpredsednica. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Slovenska policija mora biti pri opravljanju svojega poslanstva avtonomna, mora znova postati avtonomna, ob spoštovanju načel zakonitosti in strokovnosti ter demokratičnih mehanizmov nadzora. To je ena izmed temeljnih točk programa LMŠ, ker spoštujemo ustavno ureditev, ker so naše vrednote demokracija, odgovornost, načelnost, poštenost, visoki standardi politične kulture. Odkar je na oblasti vlada Janeza Janše, so te vrednote ogrožene, so te vrednote tudi grobo poteptane. Zato je naš prvi in poglavitni cilj normalizacija kot povrnitev zaupanja med ljudmi, zaupanja ljudi v odnosu do politike, zaupanja v vse institucije te države. Žalostno, skrb vzbujajoče je, kako globoko je padlo zaupanje ljudi v slovensko policijo. Žalostno in hkrati skrb vzbujajoče je, da upada zaupanje pri ljudeh tudi v sam poklic policista; in to je krivično do slehernega policista, policistke, ki v vsakršnih razmerah, ob vsaki uri skrbijo za našo varnost, tvegajo celo življenja. Kaj se je zgodilo, da ljudje izgubljajo zaupanje v policijo kot institucijo in tudi v policista? V poklic, vreden vsega spoštovanja. V poklic, ki bi mu morali že po naravi njegovega poslanstva zaupati, saj sta od njega odvisna naša varnost in blaginja. V teh izjemno zahtevnih časih, ko je prav zaupanje temeljni element uspeha pri obvladovanju epidemije, je težko dojemljiv odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja, ki je celo pozitivno presenečen, saj upad zaupanja v policijo ni tolikšen, kot je pričakoval. Kar pomeni, da takšno razpoloženje ljudi v odnosu do policije vladajoče politike ne samo da ne skrbi, ampak ima poglabljanje prepada med ljudmi na eni strani in policijo na drugi strani vgrajeno v svojo politično filozofijo. Vladajoča politika, s stranko SDS na čelu, ves čas od prihoda na oblast grobo posega v sistem slovenske policije. V policiji vladata negotovost in strah. Odločitve pa, ki bi morale biti strokovne, so pogosto slabe, nestrokovne, ker se odločevalci predvsem trudijo biti všečni vladajoči politiki. Neposlušne ali premalo lojalne diskreditirajo z anonimkami. Negativna kadrovska selekcija teče tudi tako, da na določena delovna mesta premeščajo ljudi brez ustreznih kvalifikacij, da je karierni sistem porušen, iz policije odhajajo ljudje z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, s položajev odstopajo celo ljudje, ki jih je tja postavila sedanja vodstvena garnitura, ker očitno, ali so premalo lojalni ali pa premalo radikalni. To se dogaja iz osebnih razlogov, ljudje iščejo nove izzive, pravi generalni direktor. Seveda, iz osebnih razlogov. Zaradi razmer, kakršne vladajo v policiji, pač ne zdržijo več. Delitev na vaše in naše, delitev na leve in desne – v policiji se to preprosto ne sme, se ne bi smelo dogajati. Vse to ima v končni fazi lahko resne posledice za našo notranjo varnost, katere varuh je v prvi vrsti prav policija. Brutalno obračunavanje z motečimi kadri iz dneva v dan bolj polni tacenski odred ali odred odpisanih, kot mu pravijo znotraj policije. Vladajoča politika, s stranko SDS na čelu, epidemijo izrablja za izrazito politizacijo policije. Z nastavitvijo strankarskih in stranki zvestih kadrov na vsa ključna mesta v sistemu policije prehajamo v fazo, ko je policija politično obvladana. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je svojo politično funkcijo pomešal s funkcijo direktorja policije, tako da je novi, zdaj že tretji, direktor policije pod to oblastjo dr. Anton Olaj končno tista prava podaljšana roka ministra. Zvesto sledi politični volji oblasti, pri čemer se ne zadovolji več zgolj z odstavitvami in premestitvami. Opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja deli vse vprek, tudi kazenske ovadbe zoper moteče kadre niso redkost. Generalni direktor policije dr. Anton Olaj zaradi neverjetnega občutka ogroženosti praktično vsepovsod vidi napad nase, ob vsaki kritiki svojega dela se čuti prizadet. Tako daleč gre, da uvaja verbalni delikt. Tisto, česar notranji minister zaradi ostrega nasprotovanja opozicije, civilne družbe in strokovne javnosti ni uspel vsiliti skozi zakonodajo, generalni direktor zdaj izvaja v praksi. Preganja ljudi iz civilne sfere, ki so javno izrazili kakršnokoli pikro na njegov račun. Preganja sindikaliste, v isti sapi pa obmolkne, ko notranji minister žali taiste sindikaliste, žali in ozmerja. Ne zaščiti njihove integritete, ker tako kot notranji minister ločuje policiste in sindikate, pa čeprav oba sindikata združujeta veliko večino zaposlenih v policiji. Ali policija pod to oblastjo res postaja zgolj še organ, ki kaznuje? Ali policisti res postajajo zgolj še vojaki, ki poslušajo ukaze? Vladajoča garnitura si krčevito prizadeva prodreti v vse pore policije in si jo v celoti podrediti. Ta vladajoča garnitura bo odšla, slovenska policija pa bo ostala tukaj. Policija, ki na najvišji ravni izpolnjuje poslanstvo servisa državljanov policija, ki je zrasla iz naroda; to policijo spreminjajo v servis vladajoče politike. In to je nevarno. Zato ne smemo pristati na tezo, da se Slovenija spreminja v policijsko državo, pač pa moramo takšno stanje spremeniti. In to bomo storili. Utrdili bomo zaupanje v policijo, če je to omajano. In je omajano, ker so ljudje začeli gledati na policiste kot na izvrševalce represije. Verjamem, da policiste boli, ko dobivajo v obraz, da so Janševi ali Hojsovi vojščaki, ko ljudje zmerjajo specialce z več deset kilogrami opreme na sebi z robocopi kot nekimi brezosebnimi roboti. Zaradi represivne politike oblasti so policisti v razmerju do državljanov vedno bolj prisiljeni ravnati nesorazmerno proti naravi poslanstva, ki ga opravljajo. Ob uporabi fizične prisile v mnogih primerih, ki pri ljudeh izzovejo zgražanje, je še same policiste sram, da to morajo početi. Ta oblast kaže izrazito težnjo zatreti izraz kakršnegakoli mnenja, ki ni po njeni volji. to, to pa resnično skrbi. In za doseganje tega zlorabljajo policijo. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je utelešenje takšne politike in glede na izrazito nagnjenost do represije po prepričanju LMŠ niti ne bi smel postati postati minister. Še najmanj pa minister za notranje zadeve, saj je to funkcijo izmaličil in pretvoril v funkcijo policijskega ministra. Na podlagi dosedanjih zaslišanj prič na preiskovalni komisiji, na podlagi izpovedi mnogih zaposlenih v policiji, ki se javno ne upajo izpostaviti, na podlagi izpovedi ljudi, ki so odšli iz policije ali se upokojili, na podlagi neprepričljivih pričanj tistih, ki so trenutno na odločevalskih funkcijah v policiji – neprepričljivih, ker na prepričljive dokaze o političnem vmešavanju v delo policije odgovarjajo le, da tega ni, v podrobnostih pa se zapletajo je mogoče z gotovostjo trditi, da je za slabo vodenje in poslušno izvajanje političnih navodil direktorja policije odgovoren minister za notranje zadeve. Na njegov predlog je direktor policije tudi imenovan. Zato je logičen poziv preiskovalne komisije ministru, naj odstopi in naj z njim odideta tudi državna sekretarja. V državi, kjer na spoštljiv način javno ne bi smel povedati, kaj misliš, v taki državi je nekaj hudo narobe. In tja gremo očitno in temu smo dolžni reči odločni ne. Vse to se dogaja pod krinko ukrepov proti epidemiji, v resnici pa nam oblast na stranskih vratih uvaja verbalni delikt. Namen preiskovalne komisije je zavarovati ugled policije in razgaliti izrazito težnjo sedanje oblasti, da slovensko policijo iz servisa državljanom prekroji v servis vladajoče garniture. Tako kot je zaveza stranke LMŠ, da bo po razdejanju, ki ga je povzročila sedanja oblast na mnogih področjih družbene realnosti, z nastopom nove vlade storila vse za normalizacijo razmer.

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani kolegice in spoštovani kolegi! Po slabem letu odreditve delovanja preiskovalne komisije, da ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo slovenske policije, smo v komisiji pripravili Vmesno poročilo. Današnja obravnava Vmesnega poročila pa še ne pomeni, da smo delo v preiskovalni komisiji končali; nenazadnje je pred nami še nekaj pomembnih opravil in pomembnih zaslišanj. Večina tistih članov preiskovalne komisije, ki ne sodimo v koalicijske stranke, smo skozi proučevanje javno dostopnih dokumentov in informacij ter z informacijami, zapisanimi v uradnih dokumentih, določenih s stopnjo tajnosti, ugotovili, da je bila odreditev preiskovalne komisije, pri kateri ugotavljamo morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi vmešavanja politike v delo slovenske policije, še kako upravičena in potrebna. Državljanom in državljankam Republike Slovenije je znano, da je slovenska policija po več poskusih dobila servilnega generalnega direktorja policije, ki pričakovano izpolnjuje interes aktualne politike; da je vodstveno mesto Nacionalnega preiskovalnega urada zasedla oseba, za katero smo ugotovili, da prakse in znanja za vodenje tega organa nima; da je vodstvo policije na pomembna delovna mesta znotraj policije ponovno zaposlilo osebe, ki so v preteklosti delovale v nasprotju s poslanskimi vrednotami in vizijo policije. Nekateri med njimi so bili preiskovani zaradi suma storitve kaznivih dejanj spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, mobinga in na podlagi obremenjujočih testov dobili tudi izredno odpoved, nekateri so bili premeščeni. z novim vodstvom policije in ministrstva se v policijo vračajo ljudje, ki bi v normalnih okoliščinah morali zaradi varnostnih zadržkov ostati pred vrati policije. Da je težko pridobljeno zaupanje v Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga vodi minister, v slabih dveh letih močno padlo; tudi zaradi neprimernih izjav in tvitov ministra. In zaradi dvojnih meril najvišjih predstavnikov policije, kot je zadnji primer kaznovanja bivšega predsednika Državnega zbora gospoda Pavla Gantarja za izjave na Twitterju in hkrati popolnega molka generalnega direktorja policije gospoda Olaja ob žalitvah, kot so mevže, lenuhi, ki jih je minister izrekel policistom. Takrat se namreč občan dr. Olaj, ki je hkrati tudi generalni direktor policije, ni smel, ni upal ali ni hotel odzvati in pojasniti svojega stališča glede žalitev policistov; ni pa bil problem gospodu Gantarju izdati globe. In taka dvojna merila še poglabljajo nezaupanje javnosti v policijo in Ministrstvo za notranje zadeve. K dodatnemu nezaupanju policiji pa pripomore tudi zakonodaja, ki jo pripravljajo na Ministrstvu za notranje zadeve ali pa morda kar v vladi. Poslanke in poslanci koalicije mirno, brez razmisleka, kaj to pomeni za družbo kot celoto in kakšne posledice lahko nastanejo, podprejo. In ker danes govorimo o političnem pritisku na policijo, naj izpostavim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji. S to novelo se je poskušal vzpostaviti sistem, v katerem bi bila policija še bolj pod upravljanjem politike oziroma notranjega ministra. Nacionalni preiskovalni urad je že pred novelo Zakona o organiziranosti in delu v policiji doživel reorganizacijo ali, če želite, degradacijo. Da ne govorimo o spremembah pri sodelovanju policije in državnega tožilstva. Trenutna vlada na vsakem koraku pušča sledi razkroja demokratičnih norm in poskuša krepiti represivno moč države nad njenimi prebivalci. Zadnja od teh poskusov sta bila poskus spremembe Kazenskega zakonika in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Namen vladajočih je, da utiša kritike in z zastrahovanjem preprečuje, da bi se pojavili novi. Tako je tudi v policiji. Tistih nekaj ljudi, ki so izrazili nestrinjanje, ali tistih nekaj, ki so opravljali svoje delo sicer odlično, a so delali na primerih, ki ogrožajo trenutno vladno konstelacijo, je sankcionirano bodisi s premestitvami v kakšne delovne skupine, bodisi se vrši pritisk na njih z uvedenimi nadzori, bodisi z izključitvijo nekoga, na primer iz rezervnega sestava pomožne policije, bodisi z zmanjševanjem kvote ur sindikalistom in z drugimi pritiski. Zaradi tega je v policiji zavladal strah pred maščevanjem in zaposleni večinoma z bojaznijo pričakujejo, kaj slabega se bo še zgodilo do konca mandata te vlade. Na pomembna delovna mesta prihajajo ljudje, ki nimajo kompetenc, ki jih nikoli niso imeli, a so pokazali popolno lojalnost aktualni politiki; in samo to je ključ do zasedbe želenega delovnega položaja. Spoštovani, v Vmesnem poročilu preiskovalne komisije je podrobno predstavljeno delo komisije. Povzeta so vsa zaslišanja, iz katerih izhaja, da je trenutna oblast z obglavljanjem vodstvenih pozicij v policiji, njenih preiskovalnih organov, preiskovalnih skupin in posameznih preiskovalcev pokazala, kako se dela z neuklonljivimi zaposlenimi. Z ustanavljanjem delovnih skupin ni nič narobe v primeru, da želiš kakšno zadevo izboljšati. Da pa za strokovno podkovane ljudi z dolgoletno uspešno policijsko kariero ustanavljaš delovne skupine z namenom, da jih odstraniš s položaja, pa je to v nasprotju z vsemi normami. Gre za namensko podrejanje policije za doseganje želenih političnih ciljev. Gre za strokovno slabitev policije, gre za pridobivanje represivne moči, gre za ustrahovanje zaposlenih, gre za podrejanje inštitucij in nenazadnje podrejanje vseh sistemov v družbi k trenutni politiki. Politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij je po našem mnenju, mnenju Socialnih demokratov, ugotovljena. Edina mogoča sankcija je, da ključni nosilci javnih funkcij res odstopijo s položaja. Hvala. Hvala lepa. Naslednja bo stališče Poslanske skupine Levica predstavila gospa Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav! Odkar je MNZ v svoje roke prevzel minister Aleš Hojs, smo na dnevni ravni priča zaskrbljujočemu pojavu ogrožanja avtonomije in strokovnosti. Priča smo brutalnim političnim čistkam na NPU in v slovenski policiji. V duhu vse večje strahovlade in samovolje oblasti, ki jo pooseblja minister Aleš Hojs s svojimi najožjimi sodelavkami in sodelavci, drsimo čez rob temeljnih demokratičnih standardov in se počasi spreminjamo v Janševo drugo republiko Orbanovega tipa, kakršne si ne želimo, si je nismo izbrali in ne zapisali v Ustavo. Ker ves čas od prevzema vlade s strani Janeza Janše prihaja v policiji do številnih več kot očitnih anomalij, kršitev osnovnih demokratičnih standardov, političnih pritiskov na NPU, policijo in policijski sindikat, skratka do brutalne politizacije policije, kot je v samostojni Sloveniji še nismo videli nikdar poprej, je Državni zbor dne 29. 3. 2021 odredil parlamentarno preiskavo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Namen parlamentarne preiskave je bil ugotoviti zadeve, kot so: kaj je s kadrovskimi menjavami na ključnih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sistemu, predvsem v policiji, NPU in na MNZ, ko so bili strokovni kadri zamenjani s politično poslušnimi, stranki SDS lojalnimi kadri z namenom vpliva na kazenske zadeve, v katere so vpleteni člani in podporniki stranke SDS; kaj je z nezakonitimi pritiski na delo policije ter objektivno in subjektivno odgovornostjo za policijsko represijo nad protestniki; je z nezakonito zahtevo po reviziji kazenskih preiskovalnih zadev, ki jih je vodil NPU, in nezakonitimi usmeritvami in obveznimi navodili vodstva policije; kaj je z nezakonitim izrednim nadzorom na NPU, z nezakonito zamenjavo Darka Muženiča, s premeščanjem vrhunskih kriminalistk in kriminalistov v tako imenovane tihe sobe oziroma kazenske delovne skupine, kot je recimo skupina za migracije, za katero niti premeščeni, poklicno degradirani, ne vedo, kaj so njeni cilji, kaj naj tam sploh počnejo, in katere dela, delovanja, kot se je izkazalo skozi opravljena zaslišanja, ne evalvira nihče? Kaj je s konfliktom s sindikati, s kršenjem sindikalnih pravic, se pravi z namenom rušenja delavskega organiziranja znotraj policije? In tako naprej Spisek anomalij in resnih prekoračitev pooblastil, ki si jih je in si jih še zmeraj privošči minister Hojs v spregi z vodstvom policije, je brezkončen. Še zakone si pišejo po lastni meri, recimo Zakon o organizaciji in delu v policiji, ki legalizira masovne kadrovske čistke na vodstvenih položajih v policiji vsepovprek. Do sedaj so se pred člani in članicami komisije zvrstile številne ključne priče, tako tisti in tiste, ki so žrtve političnega obračunavanja in vmešavanja v delo policije, kot tisti in tiste na vodstvenih funkcijah, ki jih je nastavila ta oblast in so podaljšana roka stranke SDS, ki si policijo in NPU skuša na vsak način podrediti. Med njimi naj omenim zgolj nekatere. Pred komisijo so se zvrstili Darko Muženič, David Antolovič, Igor Kekec, Petra Grah Lazar, Andrej Jurič, Boštjan Lindav, Dejan Čulk, dr. Anton Olaj, mag. Tatjana Bobnar in Skozi poglobljene intervjuje smo člani in članice komisije prišli do zaskrbljujočih ključnih ugotovitev, ki potrjujejo našo tezo, zaradi katere je bila komisija sploh vzpostavljena, da so se z nastopom vlade Janeza Janše v policiji začele izvajati sistematične kadrovske čistke. Začelo se je spreminjanje organizacijske strukture, katere namen je vzpostavitev policijskega sistema, ki bo deloval po diktatu politike, predvsem po diktatu največje koalicijske stranke SDS. Dolgoročno to pomeni težnjo v primeru spremembe oblasti po naslednjih volitvah v največji možni meri onemogočati normalno delovanje organa in skrbeti za dotok določenih ključnih informacij, povezanih z delovanjem policije, do stranke SDS, s čimer bi si zagotovili stalno informiranost in nedotakljivost njenih ključnih članov in podpornikov. Ugotovili smo, da je v te procese vključeno celotno trenutno vodstvo Ministrstva za notranje zadeve, še posebej minister in oba državna sekretarja, vodje organov v sestavi MNZ, policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, še posebej pa tudi Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ki s svojimi stalnimi nadzori v preiskovanem obdobju nad Nacionalnim preiskovalnim uradom hromi njegovo delo. NPU je izgubil svojo avtonomijo in je v zadnjem obdobju postal strokovno podhranjen preiskovalni organ, čeprav bi moral biti glavna os preiskovanja najhujših kaznivih dejanj. Vladajoča politika že skoraj dve leti kadrovsko posega v policijo brez strokovnih argumentov in brez obrazložitev kadrovskih potreb. Sporno se kadruje po pripadnosti in lojalnosti do stranke SDS tako v vodstvenih kot povsem operativnih strukturah policije. Večina na novo nastavljenih kadrov zaradi hierarhične narave dela policije, prikritega ali očitanega simpatiziranja z vladajočo politiko, največkrat pa zaradi strahu pred izgubo statusa in socialne varnosti v kadrovskih čistkah nemo sodeluje ali pa o političnih načinih vodenja policije enostavno molči. Skratka, potrdilo se je, česar smo se bali. Aleš Hojs je tipični operativec te vlade in pooseblja vse, kar je s to vlado narobe. Kot si vlada želi popolnoma podrediti vse družbene podsisteme, neodvisne institucije v tej državi, sodstvo, parlament, nevladne organizacije, kritične državljanke in državljane, medije in tako naprej v imenu interesov partije SDS, Hojs s pomočjo svojih pribočnikov policijo prevzema in si jo na silo podreja zato, da bi tudi na ta način prikrili sumljive posle, korupcijo in kriminal, v katere so vpleteni ljudje iz orbite največje koalicijske stranke, in zato, da bi po mili volji obračunavali s političnimi nasprotniki in v stilu najbolj temačnih režimov ustrahovali, preganjali in terorizirali vse, ki si upajo misliti drugače, od policistov, kriminalistov do protestnikov. Pri tem je treba jasno povedati, napad na policijo, na NPU in na institucije, ki morajo biti pri svojem delovanju nadpolitične in/ali avtonomne, je napad na državo. Dosedanje ugotovitve preiskovalne komisije so srhljive. Gre za nedopustne odločitve in nedopustne prakse vladajočih, ki vodijo do popularizacije in vzpona protidemokratičnih skrajno desnih sil, za teptanje demokratičnih standardov, za represivni pregon in kriminalizacijo svobodnega političnega izražanja, ki vodijo v vzpostavitev policijske države, v nočno moro, ki postaja naša realnost. V Levici se bomo kot demokratični socialisti dosledno borili za povrnitev visokih demokratičnih standardov, ki jih je vlada Janeza Janše v slabih dveh letih vladanja dodobra poteptala. Dosledno se bomo borili za nevmešavanje politike v delo policije, za avtonomijo NPU, za udejanjanje ustavne pravice državljanov do svobodnih protestov in izražanj mnenj. Četudi poročilo ne razkriva neposrednih navodil državnih sekretarjev, ministra ali predsednika Vlade, da so odgovorni uslužbenci v policiji po njihovi volji izvajali takšna sporna dejanja, pa se omenjeni državni funkcionarji ne morejo izogniti odgovornosti, da so mirno opazovali opisana dejanja in niso v skladu s svojimi pristojnostmi reagirali na anomalije, ki jih poročilo opisuje. Tukaj nastopi njihova tako subjektivna kot objektivna politična odgovornost. Za politično odgovornost, ki jo to poročilo nedvoumno dokazuje, je pravzaprav mogoča ena sama sankcija, to je odstop oziroma razrešitev odgovornih. Zato je na podlagi ugotovitev in Vmesnega poročila preiskovalne komisije nujno predlagati Državnemu zboru, da sprejme sklepa, ki predlagata ministru Hojsu odstop in razrešitev državnih sekretarjev na MNZ. V Levici ocenjujemo, da je bilo dosedanje delo komisije izjemno poglobljeno, nepristransko in strokovno. In zato Vmesno poročilo v celoti podpiramo, kot podpiramo oba sklepa, ki ju komisija predlaga Državnemu zboru. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Andrej Černigoj, predstavil bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! Bistvene ugotovitve Vmesnega poročila Preiskovalne komisije o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, ki so bile sprejete 10. januarja 2021, v Novi Sloveniji ocenjujemo kot nestrokovne, slabo argumentirane, mestoma zavajajoče z namenom očrniti aktualno vlado brez predložitve jasnih in neomajnih dejstev, ki bi prestale resno pravno presojo. Resno pravno presojo. Žalosti nas, da preiskovalna komisija že od ustanovitve naprej ima predvsem funkcijo arene, koloseja, katere namen je boj opozicije proti koaliciji in posledično sedanji vladi. Vlada Republike Slovenije se je uspešno soočila z epidemijo covida-19, nevidnim sovražnikom. Prepoznala je ključne težave in z dejanji pokazala, da dela v dobrobit vseh državljank in državljanov. To so nam priznali doma in v tujini. Medtem pa opozicija že cel mandat poskuša s podtikanji majati delo vlade in koalicije, del tega pa je tudi današnje Vmesno poročilo. Poslance Nove Slovenije je v Vmesnem poročilu zmotilo dejstvo, da v poročilu niso navedeni opisi zakonskih okvirjev, ki opredeljujejo pridobitev in prenehanje položaja direktorjev organov v sestavi ministrstev, pravice in obveznosti javnih uslužbencev, organizacijo, delovanje in vodenje policije ter posebnosti delovnopravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Zaradi nemotenega opravljanja nalog policije Zakon o organiziranosti in delu v policiji v členih 67 in 68 določa možnost začasne premestitve in napotitve ter premestitev na specifična delovna mesta. Da so bile vse premestitve skladne s predpisi, je kot priča na zaslišanju zatrdil tudi generalni direktor policije dr. Anton Olaj in dodal, da se je pri teh premestitvah zasledovala večja učinkovitost dela. Vodenje in delo Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom ministra Aleša Hojsa kot tudi razmerje med ministrstvom in policijo ter sama organizacija in vodenje policije je po našem mnenju potekala izključno po zgoraj navedenih zakonskih določbah oziroma zakonito in strokovno. Na tem mestu je treba opozoriti na pereč problem v slovenski policiji, in sicer v medijski podobi političnega delovanja dela policijskih policijskih sindikatov. V času aktualne vlade se je ustvaril vtis, da delo sindikatov ni boj za delavske pravice policistov, temveč orodje za rušenje trenutnega političnega vodstva, s katerim si glede na njihove javne izjave ne delijo istih nazorskih pogledov. Vendar ne smemo pozabiti, da je vodstvo Ministrstva za notranje zadeve bilo izvoljeno, imenovano na legitimen in strokoven način. V Novi Sloveniji – krščanskih demokratih opozarjamo, da je opozicija večkrat spregledala dejstvo, da so vse aktivnosti in ukrepi Ministrstva za notranje zadeve in policiji sledljivi in predvsem preverljivi ter vseskozi podvrženi notranjemu in zunanjemu nadzoru. podatek, da je gospa Tatjana Bobnar zasedla položaj generalne direktorice policije v času prejšnje Šarčeve vlade. Gospod Boštjan Lindav pa je zasedel mesto direktorja Uprave kriminalistične policije v času mandata ministra gospoda Boštjana Poklukarja, ki je prihajal iz stranke LMŠ, to se pravi strankarskega kolega predsednika preiskovalne komisije Rudija Medveda. Prenehanje njunih položajev direktorjev se je zgodilo v času mandata vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije gospoda Antona Travnerja. Po našem mnenju je ta podatek ključen in je vplival na vsebino poročila ter mu daje predvsem Politično konotacijo. Pri vrednotenju zaključkov Vmesnega poročila je treba tudi upoštevati neizpodbitno dejstvo, da je bilo zaslišanih od tega je kar 17 prič ovrglo oziroma ni potrdilo suma o političnem vmešavanju v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. 17 prič. Tri priče pa niso predstavile trdnih, verodostojnih in nepristranskih dokazov, da se je gospod Anton Travner politično vmešaval v delo policije. Popolnoma netočna in namenoma zavajajoča je tudi trditev, po našem mnenju, v Vmesnem poročilu komisije, da je Vlada ustanovila posebno vladno skupino za nezakonite migracije izključno zaradi premestitve tako imenovanih motečih policistov; in ne zato, da se na tem področju kaj kaj naredi. Napačna je tudi trditev, da ne policija, ne Ministrstvo za notranje zadeve in ne Vlada ne razpolagajo z nobenim dokumentom ali dejanskim uspehom te skupine pri preprečevanju in obvladovanju migracij. Naj poudarim, da je policija lani obravnavala 10 tisoč 67 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 31 % manj kot leta 2020,

iz obmejnih občin, kot je na primer Ilirska Bistrica, se zave obsežnosti tematike, povezane z ilegalnimi prehodi meje, in pozdravlja vsak napor, ki se ga vloži za izboljšanje položaja. Kot izkazujejo javno dostopni statistični podatki, je policija v letu 2020 izboljšala preiskanost kaznivih dejanj, medtem pa pregled dela policije za prvo polletje 2021 izkazuje, da je bila preiskanost kaznivih dejanj najvišja v zadnjih desetih letih. Iz navedenega ter iz navedenega poročila lahko zaključimo, da dela policija pod vodstvom ministra Aleša Hojsa in dr. Antona Olaja dobro, strokovno in neodvisno. Predlagane ugotovitve iz Vmesnega poročila pa so neargumentirane in pavšalne, zato v Novi Sloveniji ne bomo podprli Vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki jo vodi nekdanji minister in poslanec Rudi Medved, kot tudi ne predlaganih sklepov poročila. Hvala za pozornost. zadnja bo stališče Poslanske skupine SAB predstavila gospa Maša Kociper. Izvolite. pozdrav, gospe poslanke, gospodje poslanci! Zaupanje v slovensko policijo po meritvah javnega mnenja vztrajno pada. Glede na dogajanja, ki smo jim priča že od marca 2020, to dejstvo seveda niti ne čudi. Vladajoča politika, še posebej minister za notranje zadeve, že od nastopa svojega mandata kaže tendence po podreditvi represivnih državnih organov. Že skoraj 2 leti smo državljanke in državljani priča dejanjem, ki kažejo na izjemno močne ambicije vlade po avtokratskem nadzoru. Ena za drugo so se vrstile kadrovske menjave, oči pa so zbodle predvsem menjave na ključnih kadrovskih položajih v slovenskem varnostnem in obveščevalnem sistemu, še posebej pa v policiji. Kadrovska čistka se je pravzaprav začela že na ustanovni seji vlade, nadaljevala pa skozi celoten mandat te vlade. Na najpomembnejše položaje v policiji si je vlada postavila ljudi po načelu – važno je, da je naš, ne glede na strokovne kompetence in osebnostno integriteto. Nekdanji direktor NPU je bilo celo razrešen v nasprotju z zakonom, kar je kasneje potrdilo Upravno sodišče. Vlada je z namenom uzakonitve svoje politične čistke pred kratkim celo prilagodila poseben zakon, na podlagi katerega je lahko nato več kot 100 ljudi hkrati v policiji prejelo sklepe o prenehanju njihovega položaja. Z namenom, da se razjasnijo okoliščine, ki nakazujejo na nedopustno politično vplivanje na delo policije in politično motivirano kadrovanje, je Državni zbor pred slabim letom odredil parlamentarno preiskavo. Komisija se je konstituirala junija lani in dejstvo, da imamo danes pred seboj že Vmesno poročilo, priča o intenzivnem in očitno tudi učinkovitem delu komisije. Na podlagi številnih pregledanih dokaznih materialov in opravljenih vrsto zaslišanj smo se članice in člani na lastne oči prepričali, da naše domneve o političnem motiviranju in kadrovanju še kako držijo. Komisija je tako ugotovila, da se vodstvo Ministrstva za notranje zadeve nedvomno nedopustno vmešava v konkretne predkazenske in druge postopke. Na podlagi ugotovitev iz Vmesnega poročila lahko torej danes z gotovostjo potrdimo, da se je z namenom podreditve policijskega aparata domnevno politično kadrovanje dejansko izvajalo in se tudi še vedno izvaja. Ustanovljene so bile celo posebne delovne skupine, danes že večkrat omenjene, v katere so bili premeščeni tisti predstavniki policije, ki so samo zaradi sodelovanja v določenih postopkih za vlado postali moteči. Se pravi, stran so morali – na drugo delovno mesto, v drugo zgradbo, v drug kraj – samo zato, ker so v točno določenem trenutku delali na točno določenem postopku, kar nekomu ni ustrezalo. Na najvišje položaje v slovenski policiji pa si je nato aktualna vlada postavila ljudi, ki so v večini popolnoma strokovno neprimerni in posledično lažje vodljivi. Prav boleče in tragično je bilo videti, kako osebno prizadeti so nekateri, ki so desetletja gradili svoj ugled in strokovno kariero, pa so bili tako na hitro in brez pravega razloga premeščeni, zamenjani in tudi degradirani. nastopom te vlade pa je svojo avtonomnost izgubil tudi NPU. Najprej se je to zgodilo v praksi s kadrovskimi zamenjavami in nato s spremembo zakonodaje tudi na papirju. Gre za organ, ki naj bi preiskoval najtežja kazniva dejanja. In za stranko SAB je nedopustno, da si vladajoča politika dovoli kakršnokoli vmešavanje v vsebinsko delo takšnega organa. V SAB-u že dlje časa opozarjamo, da aktualna vlada zdravstveno krizo izkorišča kot dimno zaveso za preoblikovanje, spreminjanje in orbanizacijo naše države ter za utrjevanje predvsem strankarske moči SDS, pa tudi NSi. Za stranko SAB so ugotovitve iz Vmesnega poročila le še ena izmed mnogih potrditev, kako nujno in hitro Slovenija potrebuje volitve. Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da smo prišli do točke, kjer policisti niso več strokovno samostojni, ampak so zgolj še izvrševalci politične volje. Namesto da bi policija služila dobrobiti državljank in državljanov, je v nekem delu, ne povsod, postala podaljšana roka vladajoče politike. Naloga vsakokratne opozicije v vsakem demokratičnem sistemu, ne samo v Sloveniji, da se razumemo, je, da opozarjamo na sporne in nesprejemljive prakse vladajočih. V SAB-u to svojo vlogo resno opravljamo že ves čas in tudi aktivno sodelujemo v preiskovalni komisiji. Še naprej se bomo trudili narediti vse, da vladi preprečimo degradacijo naše demokracije. Politično odgovornost za nedopustno vmešavanje v delo policije in brezsramno kadrovsko čistko nedvoumno nosijo – kdo bi jo lahko drug – politični funkcionarji, med njimi zlasti minister za notranje zadeve in njegova državna sekretarja. Zato bomo v SAB soglasno podprli bistvene ugotovitve Vmesnega poročila ter predlagane sklepe, v skladu s katerimi Državni zbor predlaga odstop ministra ter razrešitev obeh državnih sekretarjev. Hvala lepa. Hvala tudi vam. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o Vmesnem poročilu, o bistvenih ugotovitvah ter o predlogih sklepov. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev, prijavljenih k razpravi, razviden na zaslonih v dvorani. Celotni vrstni red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na intranetni spletni strani Državnega zbora, v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrstni red se seveda lahko med potekom seje tudi spreminja. Preden preidemo na vrstni red razpravljavcev, se je k besedi javil predlagatelj gospod Rudi Medved. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Seveda me ne čudi stališče poslanskih skupin SDS in NSi. Je pač politično stališče. In kaj, če ne drugega, kot opoziciji očitati, da se gre politični boj in je opozicija. Ja, seveda je opozicija. Poglejte, tudi parlamentarne preiskovalne komisije iz osnove, kot veste, iščejo politično odgovornost funkcionarjev, torej seveda so na nek način politične. Sta pa oba spoštovana kolega tudi člana teiste preiskovalne komisije. Sicer gospod Kaloh ni sedel na nobenem od teh zaslišanj ali pa na enem, mislim da, ker je prišel pozneje v to komisijo. Kolega Černigoj je bil na večini teh zaslišanj. Prav neverjetno je, da je od več kot 20 ljudi, ki so bili zaslišani pred preiskovalno komisijo, po oceni SDS in NSi morda samo generalni direktor policije relevantna priča, da se je moč sklicevati nanj, pri čemer seveda njegovega pričevanja v tem Vmesnem poročilu ni, kot veste, bo šele v končnem, če ga bomo uspeli dočakati oziroma če bo ta mandat tekel do konca. Govoriti o tem, da od 21 ali 22 prič 17 prič ni potrdilo političnega kadrovanja, političnega vmešavanja v delo policije, je seveda odraz popolnega nepoznavanja razmer znotraj policije. večina teh ljudi je pravzaprav pokazala velik pogum, da so sploh prišli pred preiskovalno komisijo in tam izpovedali tisto, kar občutijo, oziroma tisto, kar se jim na njihovi karierni poti dogaja. Če vi mislite, da v sistemu policije, kakršen je zdaj, kjer vlada resnično izjemno veliko nezaupanje, kjer vlada zastraševanje, ljudje pa so v sistemu zaposleni, seveda z vsako besedo tvegajo svojo službo. In vi pričakujete seveda, da bodo naravnost rekli – Ja, Hojs politično pritiska name. Ampak to sploh ni treba. Jaz vam ne bom prebiral še enkrat vseh teh pričevanj. Vsa slovenska javnost, hvala bogu so seje te komisije javne, vsa pričevanja so bila javna in ljudje so lahko sami presodili iz teh pričevanj, kaj se v resnici dogaja. Ampak vam bom dal en primer. Najbolje, da seveda govorimo o o posameznih primerih, pa niti ne bom omenjal imen in priimkov. Ampak če človek, ki je dobil opozorilo pred prekinitvijo delovnega razmerja, ker je menda slabo varoval poslance tukaj okrog Državnega zbora, in sam je bil popolnoma prepričan, da je ravnal popolnoma v skladu z vsemi strokovnimi merili, ki vladajo v sistemu policije, pa je vendarle dobil opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. In kaj sedaj seveda stori stori vodstvo policije? In vi se potem čudite, da človek ne bo ves prestrašen pričal pred preiskovalno komisijo. Takega človeka, ki ga v bistvu prestrašijo s tem opozorilom, dajo potem za vodjo operativnega štaba na najbolj občutljiv dan, ko so v Ljubljani te velike demonstracije. Človek je pa z opozorilom pred prekinitvijo delovnega razmerja. No, povejte, kaj bo storil, da bo seveda upravičil zaupanje in da mu ne bo delovno razmerje prekinjeno. Seveda je postopal, na preiskovalni komisiji je rekel, da v skladu z vsemi merili in standardi, ampak postopal je pa seveda tako, da bo všečen politiki, ker je politika pač pričakovala oster obračun z demonstranti. In ta oster obračun se je navsezadnje tudi zgodil. Morda seveda tudi zaradi tega strahu še malo ostrejši. In to je primer ustrahovanja oziroma vodenja človeka, kako bo deloval. Politično motiviran primer, ker je politika jasno izkazala svoj odnos do protestov, torej je bil ta odnos javno zelo dobro znan, celo izrekla je javno pričakovanje, da naj policija ravna proti demonstrantom ostreje kot do tedaj; in potem se tak človek s tem opozorilom znajde kot vodja operativnega štaba. Nenavadno je, da izpovedbe teh prič – pa ste bili tudi sami na teh preiskovalnih komisijah – jemljete tako omalovažujoče, da človek, ki se je izpostavil in prišel pričat pred preiskovalno komisijo, po vašem mnenju laže, zavaja. In pravzaprav so ti ljudje, ki so prišli pričat, v funkciji opozicijskega boja in škodujejo vladi in seveda si na vse pretege želijo padca te vlade. To jim hočete zdaj pripisati. Ker Vmesno poročilo, ki ga vi etiketirate kot tendenciozno in ne vem kakšno še vse, saj to Vmesno poročilo ne vsebuje drugega kot izpovedbe teh ljudi, ki so prišli pred preiskovalno komisijo. In ko pravite, vse je bilo seveda strokovno, vse je v skladu z zakoni. Veste, kako tečejo zamenjave in premeščanja znotraj sistema? Tako, da direktor policije polaga pred ljudi prazne liste in jim seveda reče, naj napišejo odstopno izjavo. Nihče, ki je bil premeščen ali pa umaknjen s kakšnega položaja, ni dobil nobenega nobenega – pojasnila, zakaj. Praviloma vlada besedišče – odločeno je bilo. Niti toliko poguma ti direktorji oziroma predstojniki na policiji nimajo, da bi rekli – odločil sem se. Človek z integriteto in če ve, zakaj nekaj počne, bo seveda za tem tudi stal. Ne; odločeno je bilo, je praviloma, brez vsake obrazložitve. Komisija za migracije; vi lahko govorite seveda o tej delovni skupini za migracije, kar hočete, celo želite ji pripisati, da je zaslužna, da je bilo migracij v lanskem letu manj, kar je sploh smešna trditev. Ta delovna skupina za migracije je bila ustanovljena izključno zato, da se z vodilnih položajev umakne ljudi, ki jih je tja nastavila Tatjana Bobnar. To je dejstvo, tega ne morete zanikati. In da se seveda vanjo umakne tudi kakšen kriminalist, ki preiskuje preiskuje zadeve, povezane ali s stranko SDS ali pa z ljudmi iz te vlade. In da gre za za klasičen političen manever, naročen manever. Me ne boste nikoli prepričali, da je da je takratni vede direktorja policije Andrej Jurič, ki teh ljudi praktično sploh ni poznal, da jih je po nekih strokovnih kriterijih postavil v delovno skupino za migracije. Iz zapisnika prvega sestanka te delovne skupine, ki so jo zbobnali skupaj z maili, ne da bi sploh vedeli, za kaj gre, so člani te delovne skupine tudi povedali Andreju Juriču, da, prvič, se osebno seveda z njim tudi še nikoli niso srečali in da ne vedo, kaj bodo delali. In kaj jim je povedal? To, kaj bodo delali, je ta trenutek neznanka. Kaj bo dolgoročna prioriteta članov delovne skupine, tudi ni jasno. Trenutno je prioriteta tisto, kar trenutno vsak od nas opravlja. Tisto, kar trenutno vsak od nas opravlja. Pri čemer trdi, da je seveda vse ljudi izbral sam, pa je že iz tega manevra, kako so gospoda Antoloviča … najprej ga je seveda po nalogu politike želel spraviti v to delovno skupino, pa je potem šef NPU temu nasprotoval, pa je rekel – v redu. Čez dva dni se je pojavil tudi ta na tem seznamu, čeprav je generalni direktor policije soglašal, da ga ne uvrstijo v to delovno skupino. In takih primerov je kolikor hočete, veliko je popisanih v tem Vmesnem poročilu, mnogo jih je ali pa izpovedanih tudi od ljudi, ki seveda ne želijo biti javno izpostavljeni in si ne upajo javno izpostaviti, kar je na nek način tudi razumljivo. In očitati Vmesnemu poročilu pomanjkanje poznavanja zakonodaje. Saj osnovnega zakona, na katerega se sklicujete, spoštovani kolega, ne poznate, niti približno ga ne poznate. Namreč Zakon o javnih uslužbencih je zelo jasen, kar zadeva pooblastila funkcionarjev, kdaj in v katerem primeru in koga lahko zamenjajo, potem ko nastopijo svojo funkcijo, v letu dni brez kakršnegakoli pojasnila. Izključno gre po zakonu, izključno za generalnega direktorja policije. In za nikogar drugega v sistemu policije to merilo seveda ne velja. Kar se je pokazalo tudi ob menjavi direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada, ki je bil ravno zaradi nepoznavanja, očitno, ali pa namernega spregleda zakona razrešen protizakonito. To je sodišče dokazalo. In če bi šli sedaj po vrsti, boste videli, koliko bo še tožb pa tudi ovadb na ta račun v prihodnosti ravno zaradi tega, ker si nekateri v policiji, seveda pod budnim patronatom politike, dovolijo pač čisto vse. vse. Najbolj smešno je pa od vsega to, da je sporno, sedaj očitno hočete prikazati, da je sporno, da sva jaz kot predsednik komisije in Boštjan Poklukar, ki je bil v prejšnjem mandatu notranji minister, strankarska kolega in da zaradi tega, jaz ne vem, ali postavljate tudi pod vprašaj samo delo komisije. Kaj ima Boštjan Poklukar z delom te komisije? Nič. Komisija se ukvarja izključno z obdobjem od 13. marca 2020 dalje. Ne posega v preteklost, čeprav so bili ravno poskusi s strani predstavnikov koalicije v preiskovalni komisiji, da bi se razkopavalo tudi po preteklosti. Ja, ustanovite preiskovalno komisijo in lahko razkopavate po preteklosti, koliko hočete. Nam je dal ta državni zbor mandat od 13. 3. 2020 do, mislim da, strogo strogo držimo. Po vaši interpretaciji pa bi moral jaz izstopiti iz stranke, da bi lahko vodil preiskovalno komisijo, ali pa sploh ne bi smel biti predsednik preiskovalne komisije. Zelo Zelo trhlo trditev ste si privoščili, spoštovani kolega. kolega. Gre za to, in to se nam zdi pri vsem skupaj najbolj dragoceno, da so ugotovitve preiskovalne komisije na podlagi pričevanj ljudi. In pravzaprav si niti nisem, ko smo preiskovalno komisijo ustanavljali, upal misliti, da bo toliko ljudi vendarle zbralo pogum in pred to preiskovalno komisijo tudi v resnici prišlo.

Hvala lepa za besedo, predsedujoča. Jaz sem že danes enkrat povedal, pa bom še, torej kako politika posega v inštitucije in v inštitucijo, kot je policija, na kakšen način. Seveda je to najprej način, da se postavijo lojalni kadri. Pa nič narobe do mesta generalnega direktorja policije, ki ga seveda nastavlja politika in ga tudi odstavlja. Vendar generalni direktor policije bi moral biti tisti prvi, ki stoji na vratih, in tudi zadnji, do katerega politika pride. In nič več navzdol. In ko postavlja kader generalni direktor policije navzdol, potem mora slediti stroki, mora slediti temu, da so na teh delovnih mestih kompetentni ljudje z vso svojo strokovnostjo, izkušnjami in tako naprej. Kaj se je zgodilo? Na mesto UKP, se pravi Uprave kriminalistične policije, so zaposlili človeka, za katerega se je priča slikovito izrazila, da ni napisal niti ene kazenske ovadbe. Na mesto direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada, smo tudi slišali, kako te zadeve gredo. In seveda če se potem po tej liniji postavi kader, ki nekako je lojalen politiki, se politiki vrata na široko odprejo in s tem preostane tudi možnost vplivanja na posamezne primere, na posamezne dogodke in tako naprej. Jaz bi se najprej kljub temu posvetil ustanavljanju delovnih skupin. Najbolj znana je tista, ki je delovala oziroma deluje na področju migracij. Dejstvo je, da je bila ta komisija postavljena ne zaradi same teme in problematike, pač pa da se s pomembnih položajev umakne moteče ljudi. Minister sam je ob predstavitvi aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve v času predsedovanja izpostavil dva uspeha, ki jima ne gre oporekati. Eden je skupna izjava vseh ministrov glede Afganistana. In seveda drugi, kjer so se s potrditvijo sklepov odprla vrata Hrvaški za vstop v šengensko območje. Seveda se tu postavi vprašanje, ali se je minister, ki se je pohvalil z uspehom predvsem na tem delu, ki se nanaša na migracije, kadarkoli posvetoval s to delovno skupino, ki bi pravzaprav morala ali pa ki pravzaprav je crčme de la crčme na področju migracij. vse dokumentacije, ki smo jo imeli, ni razvidno in tudi ne razpolagamo z njo, da bi kazala na to, da je ta delovna skupina kadarkoli bila povprašana s strani vodstva policije ali ministra o zadevi glede Afganistana in glede vstopa Hrvaške v šengen. Kolega Kaloh je napisal svoje ločeno mnenje, v katerem je izpostavil tudi to, da delovna skupina poroča tromesečno in tudi da so to, nekako sem razumel da so to uspehi delovne skupine, da se je zmanjšalo število migracij. Če si pogledamo poročilo, ki se nanaša na leto 2021, glede migracij, ki ga je pripravilo ministrstvo oziroma policija, pravzaprav lepo piše to, da »ocenjujemo, da je trend padca teh migracij zaradi manj ugodnih vremenskih razmer za prehajanje državne meje peš in v nočnem času« in tako naprej. Tukaj delovna skupina verjetno ni imela ključne vloge pri tem, da so se zmanjšale migracije. Pač pa bi morala imeti ključne aktivnosti glede tega, da se ugotovi, kakšna je naša politika glede teh migracij, kako bomo ravnali. Kolikor je nam jasno, minister se pač ni posvetoval z njimi. Zato potem tudi lahko razmišljamo o tem, zakaj je bila ta delovna skupina pravzaprav sploh ustanovljena. V poročilu so izkazane diskreditacije posameznikov. Tudi s pomočjo politike, tudi s pomočjo poslancev, žal. Tudi s pomočjo poslanca gospoda Jelinčiča, ki je napisal tudi ločeno mnenje k temu poročilu. Namreč kriminalista, ki je bil uspešen že na policijski upravi in potem tudi šel na NPU, so obtožili, da si je izposodil denar za navidezen odkup prepovedanih drog. V zvezi s tem je gospod Jelinčič postavil poslansko vprašanje in sledila je diskreditacija kriminalista. Policija je odgovorila, da temu ni nič res, minister pa je odgovoril na moje poslansko vprašanje, citiram: »Izpovedba neposrednega oškodovanega v konkretni zadevi potrjuje resničnost dogodka, da si je torej uslužbenec NPU od njega sposodil denar v višini 6 tisoč evrov, ki naj bi bil namenjen navideznemu odkupu prepovedane droge. Tega denarja pa mu uslužbenec Nacionalnega preiskovalnega urada nikoli ni vrnil.« Kasneje je bilo ugotovljeno, kdo je tisti, ki naj bi kriminalistu posodil denar. Gre za starega, ne boste verjeli, gre za starega znanca policije. Oseba, večkrat obravnavana za huda kazniva dejanja. In minister je verjel temu človeku, ne kriminalistu. Kriminalist se je umaknil z NPU-ja. Zaradi razmer ni upal ostati. Specializirano državno tožilstvo, organi znotraj policije so ugotovili, da nič ni bilo res v zvezi s tem, nihče pa ni tega kriminalista rehabilitiral, niti ga poskušal rehabilitirati. Vse je potihnilo, madež na človeku je pa ostal. Človeku, ki je dal policiji vse svoje delovno življenje in bil zelo uspešen. Medsebojnega zaupanja v policiji pravzaprav ni več. Na to kaže mnogo indicev. Samo enega bom predstavil, in sicer kriminalisti, ki so zasegli telefon pri nabavi zaščitne opreme ministru Počivalšku, niso zaupali pravzaprav nobenemu. In niso tega telefona poslali na odklepanje v tujino, pač pa so ga osebno peljali. Osebno se je kriminalist usedel in telefon odpeljal v tujino, kar kaže na določeno nezaupanje in strah, da se telefon ne bi kje izgubil. Zanimiva so tudi preverjanja gospoda Travnerja, ki je bil takrat generalni direktor policije, o zadevah v blagovnih rezervah. rezervah. Sam je povedal, da je preliminarno ugotavljal, ali gre za kazniva dejanja ali ne. In to je bilo edinokrat, ko je generalni direktor policije sam preverjal obstoj kaznivih dejanj. Nikoli prej in nikoli kasneje se ni preverjalo direktno, da bi generalni direktor policije šel na teren in direktno sam preiskoval nekaj. Torej ni se kasneje več vključeval niti v kakšna druga kazniva dejanja s področja gospodarskega kriminala, niti s področja drog, niti ni obravnaval prometnih nesreč in tako naprej. Zakaj je preverjal osebno zadeve v blagovnih rezervah? Njegov odgovor je bil – zato, ker lahko, ker je pooblaščena uradna oseba, ker ima pooblastila in ker to lahko počne. In tisti dan v vsej slovenski policiji ni bilo nikogar, ki bi to lahko preveril, ker so vsi šli domov. Potem je gospod Travner povedal, da je Lindava odstavil, ker ni bil zadovoljen z njegovim delom oziroma je bilo delo UKP in NPU slabo. Tukaj je zanimiv paradoks, in sicer ta, da po eni strani je bilo delo slabo, v letnem poročilu policije za prejšnje leto pa je generalni direktor zapisal, da policija z vsakim letom bolje opravlja svoje delo in nadgrajuje svojo stroko v zadnjih letih, leto 2019 pa je bilo v tem pogledu še posebej uspešno. Zakaj potemtakem je zamenjal prvega kriminalista z utemeljitvijo, da je slabo stanje, če se je to pokazalo, da je okej? In se je potemtakem zlagal? Kar se tiče gospoda Travnerja in njegovega odstopa, jaz lahko povem tako, da je on pravzaprav eden da je on pravzaprav eden od prvih žrtev vmešavanja politike v policijo. Dejstvo je res, da ga lahko zamenja minister, kadar želi, in tako naprej, vendar predstavljajte si okoliščine. Gospod Travner je bil pred odstopom na morju. Jadral je. In potem se je v nekem momentu odločil, da bo odstopil. Odstopno izjavo pošlje ministru in potem nadaljuje z dopustom naprej. Tisti dan se zgodi še nekaj. Zgodijo se hišne preiskave in zgodi se še nekaj, odstopi minister za notranje zadeve. Ta pa pove, da odstopa zaradi hišnih preiskav. On pove, gospod Travner namreč, da je to njegova osebna odločitev. Seveda se vsakemu pojavi neko vprašanje, kakšna je lahko verjetnost, da se nekdo, ki je na dopustu, se ima lepo, odloči in razmišlja o službi, odloči – zdaj bom pa jaz odstopil. In to potem pošlje seveda naprej. Tukaj ni vprašanje, zakaj je gospod Travner odstopil. Mislim, da je to vsem jasno. Tu je vprašanje, ali je res odstopil sam, ali je moral odstopiti, ker ga je v to prisilila politika; in če ga je, se že tukaj kaže vpliv politike na posamezne preiskave. Pravzaprav gospodu Travnerju ni preostalo nič drugega, kakor da pove, da je odstopil iz osebnih razlogov, z naslova, ker je policija v primeru hišnih preiskav, ki so se takrat dogajale, ravnala zakonito, strokovno, taktično in pač zakonito. In ne more zaradi tega odstopiti. Odstopiš lahko potem, edini priročni razlog so osebni razlogi. In verjamem, da vsak v tej dvorani, pa tudi širše, ve, da ni šlo za osebne razloge, ampak je moral odstopiti. Omenil bi še zaposlitev osebe, ki je bila pred časom obravnavana zaradi storitve hudih kaznivih dejanj s področja spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, mobinga. Aktualno vodstvo, trenutno, je na vsak način hotelo to osebo ponovno zaposliti, vendar se s tem niso strinjali v službi generalnega direktorja policije in niti v sektorju za notranje preiskave in integriteto, mislim, da se tako reče. Zaradi tega so posledično odšli trije, vodja SGDP in pa dva, ki sta bila potem vodja tega sektorja za notranje zadeve in integriteto. Negativna preverka za to osebo je postala pozitivna in ta človek dela v policiji. Ne vem, kako bi trenutna koalicija odreagirala, da dobi informacijo, da se pod dokumente, ki imajo glavo Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, in kjer bi se moral podpisati generalni direktor policije, podpiše državni sekretar, ki je politik. zvezi s tem bo komisija še nadaljevala delo. V zvezi s tem bo komisija poskušala priti do dna tej zadevi, ali obstajajo taki dokumenti ali ne obstajajo, oziroma jih pridobiti. In potem seveda tudi sledijo nadaljnji ukrepi. Sam ocenjujem, da največja težava trenutne politike je ta, da ne prenese kritike. Če že pride do le-te, pa se pričnejo pritiski, nadzori, premestitve, ustanavljajo se delovne skupine za tiste, ki kritiko izražajo; in to so očitni primeri. Eden od njih, znan je vsem, je oviranje imenovanja evropskih delegiranih tožilcev, ki sta pač preiskovala v preteklosti določene stvari. Zadnji primer, glede na to, da se je sam izpostavil v medijih, ga bom tudi jaz imenoval, Vlado Ščavničar, poznam ga osebno zelo dobro, mož na mestu. Drznil si je opisati stanje, kakršno je v policiji, in sledila je sankcija – odpoved pogodbe kot pomožnega policista in povrnitev neto zneska prejetega plačila za pripravljenost za zadnjih dvanajst mesecev, seveda oprema in tako naprej. Očitali so mu, da je s svojimi izjavami moralno škodoval policiji. Kje je to oškodovanje nastalo? Nikjer. Je bil kritičen do vodstva? Seveda je bil. In če nekdo oceni kritično delo vodstva, tukaj pravzaprav ne gre za to, da bi krnil ugled policiji. Tukaj gre seveda za užaljenost najvišjih funkcionarjev v policiji in obračunavanje s kritiki, da se jim na nek način zapre usta, hkrati pa se s tem vnaša strah, da se še kdo drug ne bi drznil narediti česa podobnega. Žalostno je to, da človeka z več kot 30 let delovnega staža, pustil je dušo v policijskih vrstah, želel še vedno pomagati s svojimi izkušnjami kot pomožni policist, nekdo potem na tak način odslovi, ne samo odslovi, tudi kaznuje. Potem so sledile zgodbe s sindikati. Ker so si drznili biti kritični, so sledili nadzori, poleg teh nadzorov so jim omejili število tistih njihovih sindikalnih ur, odhajajo tudi sedaj na enote in tam delajo. In ne delajo več stoodstotno, prej pa seveda so lahko. V redu. Tudi tukaj lahko vidimo, ali gre za dejansko uravnavanje nekih zakonskih norm, ali gre tukaj za neko vrsto maščevanja ali pa discipliniranja. Naslednji primer discipliniranja gospoda ali pa, če želite, bivšega predsednika Državnega zbora gospoda Gantarja. Globo je dobil. Zakaj ni bilo globe za »lenuhe« in »mevže«? Ne samo da ni bilo globe, ni bilo niti reakcije s strani generalnega direktorja policije, čeprav je bil pozvan. Ni se niti opredelil glede tega. To je dokaz, kako samostojen in aktualen je generalni direktor policije v svojih stališčih in načelih. Objavil je pri zadevi Gantar, da je označevanje policistov z žalivkami – teh policistov, ki dnevno tvegajo svojo varnost, da mi vsi živimo varneje – nekulturo in nedopustno. Kaj pa »mevže«, kaj pa »lenuhi«? Tukaj so tista dvojna merila, ki pravzaprav postavljajo v pozicijo vodstvo policije, da ima dvojna merila in da ne deluje tako, kot bi moralo. Saj se bom še kasneje oglasil. Jaz bi rekel samo to, tukaj sem sedaj nanizal kar nekaj stvari, s katerimi so se ukvarjali najvišji policijski funkcionarji. Kje pa je tukaj odgovornost politikov, kje je odgovornost ministra in ostalih, torej državnih sekretarjev? Tako subjektivna, ki se kaže zlasti v opustitvenem smislu, ker niso ukrenili ničesar, da bi preprečili te stvari, o katerih sem sedaj govoril; prav tako pa tudi niso zahtevali odgovornosti za vsa sporna ravnanja vodstvenih delavcev ali pa vsaj opozorili nanje, temveč so bili tiho in s tem privolili v vsa ta ravnanja. Objektivna odgovornost seveda se pa kaže, da smo vsi politiki ali pa vsi politiki, ki so na nekih položajih, odgovorni za vsa dejanja, ki jih njihovi podrejeni storijo in ki niso v skladu z zakonom. Menim, da so sklepi še kako učinkoviti, da je komisija dobro opravila svoje delo, da tukaj ne gre za to, da je bila žaljiva in škodljiva tej vladi, ampak enostavno se je tega nabralo toliko, da je to treba izpostaviti. In zato je ta komisija opravila svoje delo. Hvala.

na zaslonih, tako da lahko tudi državljani doma – njim je namenjeno verjetno to, da se Državni zbor predvaja tudi na televizijskem programu – vnaprej vidijo, kdo je na vrsti za razpravo. Morda počakajo na svojega priljubljenega poslanca ali poslanca, ki zastopa njihovo stranko ali njihovo področje. Mislim, da je to zelo fajn rešitev in jo, kot rečeno, pozdravljam. Sedaj pa k današnji temi. Tudi sama sem članica preiskovalne komisije, preiskovalne komisije, ki ugotavlja politično vmešavanje v delo policije in ugotavlja politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih postopkov. In moram reči, da sem kot članica, ki je bila prisotna na večini teh zaslišanj, tudi sama prepričana, da je do tega vmešavanja in vplivanja, kot je bilo opredeljeno v konstituiranju te parlamentarne preiskave, nedvomno tudi prišlo. Parlamentarna preiskovalna komisija se je za ta namen seznanila z zelo velikim številom gradiva, zaslišala zelo veliko število prič in večina teh prič je to potrdila. Odkod trditev kolega iz NSi v stališču, da je 17 prič nasprotovalo takim navedbam, mi ni jasno. Upam, da bo razpravljal, in ga že sedaj pozivam, da pove, katere priče od vseh tistih, ki so bile zaslišane, so po njegovem mnenju zanikale to. Kar smo lahko slišali tisti, ki smo bili tam prisotni, je to, da je pač takoj po nastopu nove vlade prišlo v policiji do velikanskih sprememb. Zamenjali so se ljudje pravzaprav na vseh nivojih. In to, kar je mene najbolj zmotilo, zamenjali so se ljudje, ki so delali na konkretnih predkazenskih oziroma kazenskih postopkih. To, da si nekdo določi novega direktorja policije ob menjavi vlade, lahko razumem, to je očitno praksa v Sloveniji, lahko razumem še kakšno menjavo, če se zdi direktorju, da rabi drugačno ekipo. Težko pa razumem, da se zamenjuje ljudi, ki delajo na konkretnih predkazenskih in kazenskih postopkih. In to postopkih, ki so absolutno v javnem interesu, in na postopkih, kjer ljudje s težavo in z velikim pričakovanjem čakajo na odgovore, ki bi si jih tisti, ki so v te postopke vpleteni ali celo obtoženi, morali želeti, da so čim prej končani, če so nedolžni. Če pa niso, je pa seveda situacija drugačna. Zato je bilo eno od mojih standardnih vprašanj, ki sem ga postavila vsakič, ko sem dala vprašanje kateri od prič, da me je zanimalo mnenje prav te konkretne priče in več njih, ali so konkretne menjave, menjave ljudi, vplivale na to, da so kazenski oziroma predkazenski postopki potekali počasneje. Jaz bi absolutno rekla, da ja. Kdor vsaj malo pozna te zadeve, pa tudi če jih ne poznaš, tudi če gledamo tako nasploh v življenju, če nekdo nekaj začne, naštudira, se poglobi, nekaj dela, potem pa mora ta oseba iti in pride nekdo čisto na novo, je jasno, da pride do zaostanka, do zastoja in da lahko to, kot smo temu večkrat v naši državi priča, posledično, eno z drugim pripelje tudi do zastaranja zadev. Še posebej, če se potem o tem, na katerem sodišču se naj neka zadeva sodi, odloča sedem mesecev, o krajevni pristojnosti, ali naj odloča sodišče v kraju X ali v kraju Y, sedem mesecev odločanja. Ampak če se vrnem nazaj k tej preiskovalni komisiji, osebno so me prizadela pričanja nekaterih zamenjanih ljudi, ki pravzaprav še vedno niso razumeli, kaj so pravzaprav naredili narobe, da so bili zamenjani. etično, da so delovali v skladu z vsemi pravili, ki jih pač policija ima. Gradili so neko svojo kariero, morda že dolgo časa, potem pa so se, jaz tako mislim, znašli ob narobnem času na narobnem mestu in bili zamenjani. Kazenski strokovnjaki preiskovalci z dolgoletnimi izkušnjami pri svojem delu, med njimi tudi bivša direktorica policije, so bili premeščeni v delovno skupino, pazite sedaj, za ugotavljanje zamud na področju migracij. Ljudje, ki so celo življenje delali na preiskovanju kazenskih postopkov, so bili – brez da bi jih kdo karkoli vprašal – premeščeni v to na novo ustanovljeno preiskovalno komisijo za krajšanje postopkov na področju migracij. Morali so zapustiti svoje pisarne, kjer so dolga leta delali, zapustiti stavbo, kamor so bili navajeni hoditi v službo, se preseliti v Tacen, to je očitno ena kazenska kolonija sedaj postala, in tam so potem delali v tej delovni skupini. Ali če so imeli malo več sreče, so lahko začeli tam predavati. In potem pride v posmeh in z največjo možno ironijo do celotne zadeve gospod Olaj in pove, da res je hvaležen tem gospodom in gospe, ki so imeli tako bogate izkušnje, da sedaj sodelujejo v tako pomembni delovni skupini, kot je delovna skupina za odpravljanje zaostankov na področju migracij. V posmeh vsem nam in tem prizadetim ljudem. Dva od njih ali trije, sem že pozabila, ker jih je bilo toliko, sta se predčasno upokojila – in to so mladi ljudje, to so ljudje, stari malo čez 50 –, upokojila zato, ker so bili tako degradirani. Med njimi je gospod, ne bomo z imeni, ki je bil odgovoren takrat, dežuren v operativi, ali kako se to reče, ko je bila tista zadeva na Trgu republike, ko je za trenutek kazalo, da bo prišlo do spopada rumenih jopičev s protestniki. Odreagiral je tako, kot je mislil, da je prav, da bi preprečil nek konflikt, nek spopad. Odreagirati je moral tako, kot je v takih trenutkih navada, v trenutku glede na informacije, ki jih je imel. In na izrecno vprašanje: »Ali so informacije, ki ste jih v tistem trenutku imeli, zahtevale takšno reakcijo in takšno vašo odločitev?« je trikrat rekel, da ja in da z vso svojo strokovno kompetenco in vsemi svojimi izkušnjami takrat ni mogel ravnati drugače. Pa je bil potem klican na odgovornost in obračunavalo se je z njim javno in tako naprej. In tudi njegova zgodba se je končala tako, da je na koncu predčasno upokojen. Poglej ga zlomka, kakšno naključje, da se je upokojil ravno zdaj. Kar mene pri teh zadevah najbolj skrbi, je to, kakšno je sporočilo, ki se s tem daje policistom. Nasprotna stran, podporniki koalicije so rekli – Ja, pa saj to se je vedno delalo, pa saj v policiji se je vedno vse zamenjalo. Tudi nekatere priče – Ja, saj mene so tudi zamenjali, in tako naprej. To mene nič ne zanima. Kot poslanko in predstavnico ljudstva, kot izvoljeno predstavnico ljudstva me nič ne zanima, če se je to že delalo. Če se je, se ne bi smelo in se ne sme. Jaz za druge ne morem govoriti, lahko pa rečem za stranko SAB, za našo predsednico, ko je bila predsednica Vlade, policijskega ministrstva oziroma Ministrstva za notranje zadeve pač nikoli nismo imeli, saj smo bili zelo malo mi vse skupaj – niti ne tri leta – člani vlade, jaz za nas lahko rečem, da to ni naš način dela. Ker kaj pa ti ostane, ko izgubiš neodvisne policiste? Pa ne neodvisne; strokovne, tiste, ki znajo nekaj narediti. Mi nismo neka milijonska in milijonska in milijonska država, ki bi za vsakega zamenjanega človeka jih imeli sto v vrsti z istimi kompetencami in znanjem, nismo. In zato je toliko bolj dragoceno, da neke ljudi, ki nekaj znajo in znajo delati na kazenskih postopkih, preganjati kazniva dejanja, ne zamenjaš kar tako in jih izločiš iz sistema, ker nimaš drugih. In kaj bomo naredili potem, ko nam bo zmanjkalo ljudi, ki bi preganjali kriminal? Pa ne samo poslovni ali pa finančni ali pa politični kriminal, če temu tako rečem, ampak navaden kriminal, organizirani kriminal recimo. Bomo tako rekli: Ups, zdaj pa je zmanjkalo policistov, ki so razočarani zapustili policijo in šli nekam drugam? Tudi, če se je to zgodilo kdaj v preteklosti ali se je dogajalo, me to čisto nič ne briga, to je preiskovalna komisija, ki je bila namenjena ugotavljanju, ali se je to dogajalo zdaj. In jaz glede na to, kar sem slišala, mislim, da se je. In to, da so ti ljudje seveda v pomanjkanju številne ponudbe, ki je v Sloveniji pač nikjer ni, bili nadomeščeni z nekimi ljudmi, ki so bili pred pred tem že obravnavani bodisi zaradi sumov kakšnih prekrškov, kaznivih dejanj, ali pa so bili recimo v teh predkazenskih ali notranjezaščitnih postopkih, to je, prvič, znak, da imamo malo ljudi. Drugič, vas pa vprašam, kako se obnaša nekdo, ki ima eno takole negativno izkušnjo za sabo. Ali mislite, da je lahko objektiven in nepristranski in razsoden? Ne more biti. In to, ljudje moji, da imamo v naši državi za državnega sekretarja prav na Ministrstvu za notranje zadeve gospoda Kanglerja, ki je bil, pustimo zdaj vse ostalo, v 20 plus kazenskih postopkih, končali so se, recimo, brez obsodbe. mislite, koliko ene jeze in frustracije in besa in vsega živega, morda delno tudi upravičeno, ne vem, v to se zdaj ne bom spuščala, je v njem?! In tak človek je zdaj na funkciji, kjer lahko obračuna z vsemi tistimi, za katere misli, da so mu kdaj naredili krivico. Jaz mislim, da se to ne more zgoditi nikjer drugje, kot pri nas. Pa ne pri nas vedno, ampak samo v vladi Janeza Janše. Dobro, v Ukrajini, ne v Ukrajini, v Belorusiji se lahko mogoče, v Rusiji tudi, ne vem. Skratka, tudi to, kako se je gospod Kangler obnašal na začetku, kako je on vehementno prikorakal v to preiskovalno komisijo in tako naprej, ampak v redu, se je dobro končalo. Predsednik te preiskovalne komisije je malo drugače in malo boljše odreagiral, kot je odreagiral predsednik ene druge preiskovalne komisije, pa kar recimo – predsednik Perič, ki je pustil, da nas je tam …, bom zdaj dvakrat izdihnila, preden izgovorim kaj čudnega, dvojni doktor poniževal kot inštitucijo in kot posameznike in kot poslance. Vsaj to se tukaj ni zgodilo. In če počasi zaključim, mene – in to opozarjam že vsa leta, odkar sem v tem državnem zboru – ne skrbijo toliko posamezni dogodki, skrbijo me neki trendi, neka zaporedja dogajanj, ki se potem zložijo seveda v neko večjo sliko. In ta slika je strašljiva in popolnoma napačna za neko normalno delujočo demokracijo. Ta preiskovalna komisija je obravnavala pritiske znotraj policije, kadrovske menjave, vplivanje na postopke, če ne drugače, ne govorim zdaj o kakšnem drugem vplivanju, to ni bil del te preiskovalne komisije, vplivanje na postopke s tem, da se sredi postopka zamenjajo ključni ljudje, ki so na tem postopku delali. Kakšno je sporočilo policistom? Ne dvigujte glave v zrak, sklonite glavo dol, brigajte se zase, čim manj sprašujete in ostali boste na svojem delovnem mestu. To je na nivoju policije. Potem pride v ta državni zbor in hoče narediti preiskovalno komisijo, kjer hočejo obračunavati v konkretnih postopkih s tožilci in sodniki, češ zdaj bomo mi politiki, različnih izobrazb, barv in oblik, povedali, ali so tožilci in sodniki ravnali v skladu z zakonom. Pazi to, politiki bodo to povedali. Na srečo potem Ustavno sodišče reče, da to ni možno, kar seveda vsi vemo, načelo delitve oblasti in tako naprej, pravnomočno je, končane zadeve in tako naprej. Potem imamo dva tožilca, ki bi naj postala evropska delegirana tožilca, ki nista nič drugega narobe naredila, kot bila v enem postopku zraven nekoč. Mislim, da smo vmes izvedeli, neki zasegi premoženja gospodu Janši ali komu že od politikov; nista mogla postati delegirana tožilca. Cela država je bila v sramoti ne vem koliko mesecev, Evropska unija nas je gledala; samo zato, ker sta bila nekoč nekje udeležena. Pa dalje, eno veliko število tožilcev, ki se jih ne imenuje, ki jih Vlada noče imenovati, zato ker niso pravi, ker tožilstvo ni pravih predlagalo. Pa dalje, dva vrhovna sodnika – neimenovana v tej sobi Državnega zbora zato, ker je eden od njiju nekoč, pred šestimi leti, bil v senatu na višjem sodišču, del senata, ki ni izločilo enega sodnika v zadevi Kangler. Ali si vi to mislite? Zato ne more postati vrhovni sodnik. Pa potem prejšnji teden seja Odbora za pravosodje, kjer razglabljamo ob pomoči zelo kooperativnega vrhovnega sodnika, o tem, da bomo zdaj pa mi poslanci pogledali, ali gospod Masleša izpolnjuje vse pogoje ali ne. Kar na mizo naj da vse, mi bomo povedali, če jih. Pustimo, da je bil imenovan trikrat v tem državnem zboru, da opravlja svojo funkcijo 30 let, da ga je moral nekdo zaposliti, nekdo imenovati, nekdo pregledati; zdaj bomo mi pogledali, če izpolnjuje ali ne. In ko vse te slikice zložiš skupaj s to preiskovalno komisijo, je slika strašljiva. Pa še kaj bi se spomnila, pa nimam več časa. Jaz bom izsledke te preiskovalne komisije podprla. Ta sklep, da jih pozivamo k odstopu, to je seveda kar nekaj, saj to vsi vemo, ampak prav pa je, da javno spregovorimo, da to je. In še enkrat ponavljam, če je bilo prej ali ni bilo ali kaj, me sploh ne briga. Ni prav, da je. Nekatere inštitucije morajo delovati samostojno, drugače je ogrožena demokracija. Aja, to sem še pozabila povedati. Gospa, ki zdaj vodi NPU, naš najpomembnejši organ za pregon res težkega kriminala, na izrecno vprašanje kolegice, koliko preiskovalnih zadev je imela v svoji karieri, je rekla – Ne vem na pamet. je rekla kolegica, ali lahko vsaj približno poveste, ne vem, več kot 50, več kot 10, več kot 5, več kot 0. Je rekla gospa direktorica – Več kot 0. Je rekla – Dobro, ali lahko poveste, ali je In je odgovorila končno – Več kot 1. Več kot 1. In je sedaj direktorica preiskovalnega urada.

če imaš več kot eno zadevo narejeno. Tole poročilo in sklepe bom podprla. Hvala lepa. Naslednji dobi besedo Nik Prebil. Bi prosil vse razpravljavce, da se koncentrirate na vsebino poročila, ne pa na vse ostale eksternalije, ki s konkretnim delom preiskovalne komisije nimajo popolnoma nobene povezave. Nimajo.

kaže že v nekem osnovnem temelju, kaj pravzaprav ta politika, pa bom rekel, ne ta politika, ampak ta največja vladajoča stranka SDS na čelu in tistimi, ki Ministrstvo za notranje zadeve obvladujejo, želi doseči s tem, kar se izvaja na Ministrstvu za notranje zadeve. Torej popolno podreditev sistema kot takega. Popolno obglavljanje tistih, ki imajo svoje mnenje, tistih, ki menijo drugače, in tistih, ki se z načinom te vladajoče politike ne strinjajo. Da mi, podpredsednik, ne boste očitali, da grem preširoko, čeprav se nekaterih tem pač je treba dotakniti, se bom res osredotočil na to, kar je bilo na preiskovalnih komisijah slišano, in to, kar to Vmesno poročilo vsebuje. In to je naslednje. Ta vlada je opravila okoli tisoč 400, približno, kadrovskih menjav, od tega jih je kar velik delež v v policiji. Ampak, spoštovani, tudi tisti, ki nas spremljate zunaj, tega ni za podcenjevati. Ta številka je velika in cilj vsega tega je predrugačenje družbe po nekem ključu, ki pač neki večini ni prav zelo blizu; je pa blizu tem, ki v tem sodelujejo. Mi smo videli številna pričanja, kar nekaj prič se je zvrstilo na tej preiskovalni komisiji, ki jo vodi kolega Medved. V neki osnovi pa si ta pričanja zelo dobro sledijo in zelo dobro se lahko razbere to zgodbo pritiska na te ljudi, to zgodbo kadrovskih čistk, to zgodbo enega mnenja – tistega, ki ga ima minister Hojs. Prva stvar, na katero bi se mogoče osredotočil, je bilo tisto znamenito pričanje, ki je spet enega od ministrov, ker pač tukaj je več ministrov udeleženih v to, postavilo v en tak smešen položaj, ko se je pri njem našel nek listek z navodili, kako ravnati v primeru preiskave. In je bilo povsem jasno, da te informacije ne prihajajo iz medijev, tako kot jih je obtožil minister in državni sekretar, ampak je bilo povsem jasno, da so te stvari prišle ravno iz kabineta ministra za notranje zadeve. In potem celo navodila curljala preiskovancem – tistim, ki so povezani s stranko SDS. Tukaj je že prva stvar, ki zelo jasno pokaže, da se je vpletanje v predkazenske in kazenske postopke iz vodstva Ministrstva za notranje zadeve seveda tudi zgodilo in da se dogaja. In jaz mislim, da je to treba ostro obsoditi. Če grem naprej, mogoče na začetek, ko so sledili ti takojšnji odstopi – ne odstopi, menjave bomo rekli, pa potem tudi odstopi. Spomnimo na gospoda Travnerja, ki je odstopil skupaj z ministrom. Samo gospoda Travnerja ni več, minister je še kar tukaj. Ampak zakaj je on odstopil? Niti ne zato, ker je pač klical na en urad, zahteval informacije iz prve roke in dajal neka navodila, ampak v bistvu zato, ker je minister takrat ugotovil, da pač mora nekoga žrtvovati, zato da se bo sam obdržal na tem mestu in še naprej izvajal to kadrovsko čistko, ki jo izvaja. In če kdo misli, to, kar ponavadi poslušam s tiste strani, dr. Olaj, generalni direktor policije, on je zadolžen za kadrovanje in ni nihče drug; če to, da meni nekdo tukaj reče, minister ne ve, kaj se dogaja, da to vse dela generalni direktor policije, prvič, ali ima samega sebe za norca, ker pač večino tukaj je težko imeti za norca pri tem, ali pa pač ne razume ničesar, ker je povsem jasno, da je minister tisti, ki daje direktorju navodila. Pa ne samo, da mu jih daje, daje mu jih javno, preko Twitterja mu napiše, kaj naj naredi. In on to naredi, pa še kakšen drug potem tudi. tudi. Te stvari so šokantne in te stvari kažejo na to, da je želja, ta bolestna želja po tem obvladovanju policije res na neki najvišji ravni v zgodovini naše države. Ker

zapustijo policijo, ker pravijo, da takšnih pritiskov in takšnega ravnanja z zaposlenimi še niso doživeli, in se pač iz tega želijo umakniti –, kaže na to, kakšno težavo imamo. In ne samo to, poglejte recimo podatke, kako močno je padlo zaupanje v policijo pod vodstvom Aleša Hojsa. To zaupanje javnosti je na najnižji ravni naše države. Še kar pada. Seveda po tem, kar je pričal državni sekretar, pa pustimo tiste afere s krompirjem pa s čebulo – pa dobro, en državni sekretar je šel zaradi banan, ampak to so druge zadeve –, državni sekretar je med svojim pričanjem jasno povedal, oziroma ne vem, verjetno nehote pokazal, da se vpleta v določene preiskave in tudi predkazenske postopke, ampak v redu, do tja še pridem. Grem še malenkost naprej v okviru preiskovalne komisije. Videli smo tudi, da ne eden, ampak oba policijska sindikata sedaj ne zaupata več vodstvu policije in tudi generalnemu direktorju. Pa mogoče je tukaj treba še vedno še enkrat spomniti na dejstvo, da je bil eden od teh dveh sindikatov včasih močno na strani desnice oziroma trenutne oblasti, pa se je očitno tudi tam zalomilo, ker tudi lastni ljudje, ki jih je ta vlada nastavila, tej politiki več ne zaupajo. In to smo tudi videli s številnimi odhodi teh ljudi ali pa z zamenjavami, so pa pač prišli tisti, ki so ubogljivi in kimajoči, ki nimajo svojega mnenja in naredijo to, kar jim je naročeno. In če se za trenutek morda vrnem še na gospoda Travnerja. Na tisti prvi dan, famozni, ko je zaprisegla Janševa vlada, je takoj odletela takratna direktorica Tatjana Bobnar. In v bistvu tej direktorici je Travner jasno povedal, da je bil edini pogoj, da on to mesto dobi, to, da se takoj znebi direktorja NPU Darka Muženiča, kar smo med drugim videli in to je še vedno v veljavi, je bila ta menjava nezakonita in ta sklep je še vedno nezakonit. Pač nič. Temu ministru in tej ekipi, ki stoji za njim, je pač vseeno, ker je v ozadju seveda nekaj drugega, in to je, kot rečeno še enkrat, obvladovanje celotnega policijskega sektorja. Potem je tudi še eden izmed direktorjev povedal, tega so med drugim umaknili v eno od teh skupin, o kateri je bilo že prej govora, o kateri je govorila tudi kolegica Kociper. In tukaj sta nam tudi državni sekretar pa minister že, pa tudi na komisiji smo to slišali, govorila – Ne, ne, oni delajo na teh skupinah, oni se ukvarjajo s pomembnimi dosjeji; medtem ko oni sami povedo, da nimajo dostopa do ničesar, razen do elektronske pošte. Tam sedijo v enih pisarnah, pač seveda za svoje številne delovne izkušnje prejemajo ustrezno plačilo, ampak, veste, država od tega nima nič. Ti ljudje so umaknjeni zato, da so tiho, zato ker jih ta politika ne mara. Ne zato, ker ne bi delali dobro, ampak zato, ker so vrhunski, so umaknjeni, ker se pa z nekaterim delom ne strinjajo ali pa so pač enkrat bili del neke druge, morda direktorske pozicije v nekateri drugi vladi. In ta ugled, kot rečeno, se izgublja in ga bo zelo zelo zelo težko dobiti nazaj. Potem je pričal še en drug policist. Policijo je po 30 letih zapustil prostovoljno. 13 let je vodil Sektor za notranje preiskave in integriteto in ker je bil kritičen do imenovanja teh posameznikov, ki ustrezajo zgolj strankarski izkaznici, na vodilna mesta brez kakršnih ustreznih kompetenc in brez strokovne avtoritete, je seveda odletel. In odletel tako, da so se nanj izvajali tako hudi pritiski, da je pač policijo zapustil sam, zato ker pač vi kar nekoga odpustiti vseeno ne morete, zato jih pa pač umikate v neke delovne skupine, pa naj tam počnejo, kar pač počnejo. Te priče so tudi zelo jasno pokazale in mislim, da je to tudi sedaj dokazano, da so naročila za to zamenjavo kadrov pač prihajale ne samo zgolj od ministra, ampak tudi iz kabineta predsednika Vlade, z Gregorčičeve. Torej, kdo gre kam, koga je treba umakniti, koga je potrebno na ta način, da v bistvu niti ne bo več deloval, da bo tiho, se bo zadeve tako ustrašil, da ne bo nikjer več sodeloval.

Gospod Kangler je na tej komisiji seveda, kot sem že prej povedal, povedal, da kadrovske odločitve sprejema generalni direktor. Pa vsi vemo, da po vseh teh sestankih in po vsem tem, kar ima generalni direktor z državnima sekretarjema in seveda z ministrom, je povsem jasno, da ta navodila pridejo h generalnemu direktorju v roke iz drugih koncev. To je tudi eden od državnih sekretarjev, ki je baje povedal, da ne želi nekih ljudi srečevati po hodniku, pa so jih zato umikali v druge pisarne, pa take stvari, kar v bistvu kaže na to, kot sem že prej povedal, neko bolestno željo po obvladovanju sistema in po umiku vseh, ki mislijo drugače. Taisti državni sekretar je, potem ko ga je bilo vprašano glede zaposlitve te nove generalne direktorice NPU, ki je med drugim ‒ še enkrat, na tem mestu nezakonito, brez kakršnihkoli kompetenc in izkušenj, kot je povedala kolegica ‒ celo en primer je preiskovala v svoji obširni karieri! Je bil baje problem to neko poznavanje s tem nesramnim davčnim svetovalcem, ki smo ga videli v Državnem zboru. In češ, kaj je sedaj problem tega, če je nekdo z nekom prijatelj, pa kaj imam jaz s tem. V bistvu ne gre za prijateljstvo, nikoli ni šlo za prijateljstvo. Šlo je za dejstvo, da je ta politika nam eno ključnih mest v državi na Nacionalni preiskovalni urad, ki se ukvarja z najhujšo gospodarsko kriminaliteto, preiskavami tega, postavila osebo, ki, oprostite, nima pojma o pojmu.

obsežne in javno znane primere, ki jih koordiniral, usklajeval, nenazadnje tudi pripeljal do nekih zaključkov, tisti pa je pač seveda odšel, zato ker ni bil iz prave košarice. Ni imel prave strankarske izkaznice. Te priče so seveda nekako zelo jasno in to vmesno poročilo tudi izkazuje, pokazalo, kako sistematično pravzaprav potekajo te kadrovske čistke in kako se posega v te predkazenske postopke. Videli smo, da se odpira kar nekaj zadev, sum preiskave oziroma sum pri teh nabavah z medicinskimi pripomočki med pandemijo oziroma epidemijo, pa še marsikaj drugega. In potem vidimo iz enega podpornika te vlade, kako prileti v ta državni zbor Kazenski zakonik, ki je ‒ seveda hvala bogu ‒ padel, želi, da to vse zastara. Če vi lepo malo zgodbo povežete v eno celoto in imate širšo sliko in informacije z enega in z drugega konca, jasno vidite, da je cilj vsega tega, da se vse lepo pomete pod preprogo, da se ljudi, ki kaj o tem vedo, umakne oziroma potepta drugače, na drugačen način, zato da se ne bo odkrilo in preiskalo tisto, kar bremeni največjo vladno stranko SDS, in to so številne korupcijske zadeve, sporne nabave, nezakonito financiranje stranke iz tujine in še tako naprej in še tako naprej. Tako politična odgovornost vpletenih, mislim, da je jasno dokazana, tukaj se bodo člani preiskovalne komisije, po vsej verjetnosti tisti v opoziciji stoprocentno strinjali, tisti v koaliciji bodo branili, ne glede na vse. Tudi ta ločena mnenja, ki so nastala, so povsem legitimna, nimam nobenih težav s tem, ampak gre pravzaprav za neko šarado in kritje hrbta svojim, ne glede na kršitve, ki so bile pravzaprav dokazane. Nek pregovor pravi: Zvestoba do groba … Ali kako že gre? Tako se v tej zgodbi pritiska na našo policijo, slovensko, se pravzaprav umika strokovnjake, umika se ljudi, ki nekaj vedo. In kot rečeno, ugotovitev, ki je ne more nihče zanikati, ker je pravzaprav že dokazana, vse ostalo naprej bo reševalo tožilstvo in sodišča, kaže ne samo na dejstvo, da se ta vladajoča politika vtika v policijo, ampak pravzaprav orkestrira celotno zadevo s svojimi podporniki, tudi koalicijskimi partnerji. Danes smo spet videli ene laži, na koncu bo eden rekel tam v kamero zunaj, da je poročilo bilo soglasno zavrnjeno, tako kot slišimo, pa v bistvu en del poslancev drugače glasuje ‒ ampak dobro, saj je vseeno. To je druga zgodba. Gre za to, da so se neresnice, laži, če želite, začele pojavljati v tej hiši in nekako se na tisti desni strani dogaja, da večkrat, ko je laž izrečena, bo postala resnica, ampak vam zagotavljam, da to ne bo. Vse to, kar pa se dogaja, vse te kadrovske čistke, v bistvu se že kažejo nekam ‒ v strokovnem kolapsu slovenske policije. To, da je zaupanje, kot sem rekel, močno padlo in tudi odnos, ki ga imajo tisti na najvišjih funkcijah na Ministrstvu za notranje zadeve, je izredno aroganten in slab in mislim, da to vpliva na celotno družbo kot tako. Tako še enkrat; to, kar se greste, in to, kar ugotavlja vmesno poročilo o tej preiskovalni komisiji, je pravzaprav likvidacija policije kot servisa državljanov. To mora ostati vedno servis državljank in državljanov in ne neke vladajoče koalicijske stranke ali pa neke vlade, ki je na oblasti. Se pa ne čudim, da je temu tako, če so vaši lastni ministri obtoženi ‒ pardon izrazu, da me ne bo kdo držal za besedo, se opravičujem, to je bil lapsus ‒, ki so v postopku suma storitve kaznivih dejanj utaje listin, pa še česarkoli drugega, v nekih predkazenskih postopkih z nekimi neznanimi izvori premoženja in tako dalje in tako dalje. Ne vem, mogoče bomo bomo pa videli do konca mandata še kakšno delovno skupino, za ‒ ne vem, kakšne druge zaostanke, ki so v policiji. Tako se bom tukaj počasi zaustavil. V LMŠ pa moram povedati, da na to, jasno, ne pristajamo in ne bomo nikoli pristali na takšno politiko, kot se je gre največja vladna stranka, in ne bomo pristali na to, da se se izvaja takšen pritisk na policiste, na tiste, ki se ne strinjajo s to vladajočo politiko, ker pač kot pravi kolegica, velikokrat nismo vsi isti in nikoli ne bomo. Hvala lepa. Sam bom pa seveda to poročilo tudi podprl.

Državni zbor, trdi, da je prišlo do političnega vpliva na delovanje policije, in dva poslanca, ki trdita, da tega vpliva ni bilo. Torej imamo na eni strani sklep izvoljene komisije, sklep komisije, na drugi pa poslanca, ki brani svojo stranko, in pogodbenega poslanca taiste koalicije, ki pač ugotavlja nekaj mimo mandata komisije. In o tem mi razpravljamo danes tukaj. Politično vpletanje pa je bilo dejstvo. Sporne oziroma podrobnosti motivov so pa tiste, ki bi jih morali še bolj podrobno raziskati, in verjamem, da jih bo kolega Medved tudi v zaključnem poročilu bolj analiziral. Motivi so važni. Začelo se je namreč politično vpletanje takoj, 13. marca 2020. Nikoli se še ni zgodilo, da bi na ustanovni seji Vlade prva odletela glava vodstva policije. Prvič! Z maskami na obrazu se je to zgodilo. Ne vem, mogoče kakšna simbolika. V to se ne bom spuščal, v to se ne bo verjetno niti komisija spuščala. Pomembno pa je, kaj se je dogajalo vse po tej prvi menjavi. Minister Hojs pravzaprav nenehno v vseh javnih nastopih priznava politično vplivanje na kadrovanje – razen v policiji, čeprav vodi on osebno ta resor. Ampak pozablja na nekaj. Tudi danes še nismo slišali, kaj zapiše v odstopni izjavi, ki jo sam objavi: »Kljub kadrovski menjavi na vrhu policije in menjavam, ki jih je do sedaj v policiji izvedel generalni direktor policije, ocenjujem, da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije v navezavi s tožilstvom in sodstvom te iste provinience tako močno zasidrana v sistem, da mi ob obstoječi zakonodaji in pristojnostih, ki jih kot minister v odnosu do policije imam, ne omogoča učinkovite depolitizacije in sprememb v policiji.« Po navodilu ministra je generalni direktor policije izvajal menjave za depolitizacijo policije ‒ baje. Še bolj pomembno je to, kar je temu sledilo. Še nekaj časa nazaj smo poslanci obravnavali Zakon o policiji, kjer smo opozarjali točno na to, da omogoča politizacijo kadrovskih menjav v policiji. Zelo glasni smo bili, ampak očitno neuspešno. Ker v slepem branjenju svoje politične struje vi nikoli ne kadrujete politično Vi ne vabite direktorjev elektrodistribucijskih podjetij skupaj z generalnim sekretarjem stranke v parlament na sestanek z vodjo poslanske skupine – tega nikoli vi ne naredite! Ne, vi ne imenujete novega šefa SDH, predsednika nadzornega sveta v Luki Koper in drugod ali pa, recimo, v vodstvu DUTB. Tega tudi vi nikoli ne naredite!

Ker vi ste politično brezmadežni, ste vzpostavili slovensko politično dogmo in pri njej nenehno vztrajate. To so bili samo utrinki, kar se dogaja na področju političnega kadrovanja. Zelo nevarnega kadrovanja, kjer je važna samo partijska izkaznica; pa ne tista, od včasih, rdeča z rumeno zvezdo. Spomnimo se samo nabave zaščitne opreme, pa ministra Počivalška; to, kar so tudi moji kolegi že izpostavljali. Bil je opozorjen, da bo imel hišno preiskavo, obstaja celo listek z navodili, kaj je potrebno narediti ob hišni preiskavi. Hojs potem odstopi ‒ sem prebral. Sicer kuverta ostane zaprta, ampak verjetno so bili prsti prehitri, pa je sam na Twitterju objavil celotno pismo predsedniku Vlade. Pač, kuverta je ostala zaprta in minister, ki je nepreklicno odstopil, je še vedno minister, čeprav lepo v Ustavi piše, da si minister do svojega odstopa. Poslovnik je rešil in predsednika Vlade in ministra, da ni dejansko ta odstop bil tudi formaliziran. No, odstopi tudi Travner, generalni direktor policije. Odstopi, ker ni mogel preprečiti, tako kot je gospod Hojs napisal, udbovsko-partijskih pregledov. Česa? Kriminalnih dejanj? V zahvalo ‒ kaj se zgodi? Spet je slučajno, kajne, dobi zaposlitev na Darsu, kjer je spet slučajno predsednik uprave Darsa podpredsednik stranke, ki je v tej koaliciji. Gospod Hajdinjak je podpredsednik stranke, postane predsednik uprave Darsa in zaposli gospoda Travnerja. Slučajno! Brez političnih povezav, ker je bil razpis, verjetno, za to delovno mesto. Najprej za predsednika uprave je bil razpis, potem je bil pa razpis tudi za mesto svetovalca uprave. Ni šlo to po telefonskih zvezah, po po kakršnihkoli političnih linijah. In potem v predstavitvah danes poslušam, kako policija pod vodstvom gospoda Hojsa deluje vedno boljše, vedno več odstotkov kriminalnih dejanj je preiskanih. Super! Samo veste, mene bolj skrbi, koliko odstotkov kriminalnih dejanj pa ni preiskanih. Bolj me skrbi, koliko odstotkov kriminalnih dejanj ni preiskanih, ker so proti napačnim ljudem; in kdo jih ustavil in kako jih je ustavil. Tisti, ki pozorno posluša ljudi z Ministrstva za notranje zadeve na vseh odborih, zaslišanjih in drugih nastopih, velikokrat med vrsticami ali pa tudi direktno zazna, kot zadnjič sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve slučajno prizna pred odborom, da ima vpogled v predkazenske spise. čakajte malo, to se pa ne sme dogajati! In to je točno to, kar preiskuje ta parlamentarna komisija. Najlažje je reči: Ne. Dve priči sta bili proti, cela serija ostalih prič je politično vmešavanje potrdila in zdaj, ti dve priči sta bolj kredibilni od tistih n-prič, ki jih je bistveno več. Ne gre! Ne gre in ne sme iti tako, ker to ni prav, ne glede na to, proti komu se izvajajo preiskave. Kdorkoli je zagrešil kaznivo dejanje, kriminal, mora odgovarjati! Ampak tale selekcija, koga se bo preiskovalo, koga pa se ne bo preiskovalo, to pa presega moje moje dojemanje, pa verjetno tudi dojemanje marsikoga, glede vprašanja pravne države, poštenosti. Tako da … Ni, ne bo šlo. Prosti spis, je rekel kolega Kaloh na za … Prosti spis! Užali predsednika komisije, užali poslance, ki so bili izvoljeni v to preiskovalno komisijo. Sram vas bodi, res vas bodi sram, ker je to totalna derogacija poslancev in vseh, ki delamo v katerikoli preiskovalni komisiji! Potem pa si drzne še celo nekaj: njegovo kredibilnost meriti s tem, da je strankarski kolega z nekdanjim ministrom! Kolega Kaloh je predsednik komisije, ki je preiskovala dogajanje okrog aktualnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve in sodi v isto koalicijo. Se fraternizirate z njim brez vseh omejitev. Torej, ko se to dogaja na eni strani, je to sporno, vpliva na kredibilnost, pri vas pa je vse v redu. Ni tako! Dajte vsaj ‒ ne tako kot Počivalšek najprej skočiti, pa potem reči hop. Predstavite argumente, predstavite svoja mnenja, ne pa žaliti svojih kolegov, ker vsak od nas tukaj je enakovreden drugemu, ne glede na to, ali sedi na tej strani tukaj ali pa za mestom predsedujočega. Vsi smo enakovredni in od vsakega glas velja enako!